Po Poslovniku, narodni poslanik Srđan Nogo. **Srđan Nogo** Poštovani predsedavajući, član 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Ja sam se zaista trudio da vidim u ovim zakonima koje danas imamo na dnevnom redu, gde je IMT, IMR, Džon Dir i problemi proizvodnje poljoprivredne mehanizacije u Srbiji. Ali, nisam uspeo da prepoznam koji se zakon odnosi na to što je uvaženi kolega pre mene iznosio. Moram da priznam da sam zaista iznenađen i šokiran, s obzirom da kolegu poznajem i sa fakulteta jako dugo,

Bio je stalno u temi, a Džon Dira, IMT i IMR je uzeo kao metaforu vezano za zakone o kojima se raspravlja.

Posebno oko ukazivanja na povredu Poslovnika i naravno na vređanje dostojanstva, jer ja uvek ističem da kada nešto pokušavate da prikažete kao povredu Poslovnika, ne smete da kršite dostojanstvo svih nas poslanika, a posebno ne javnosti i da obmanjujete.Ovo sad što je urađeno je čista obmana. A da ne pričam o tome da neko ceni da li je nekom ozbiljna argumentacija ili nije. Ali kako god, pa nisam ja danas govorio o tome da će aerodrom otići u privatizaciju nego vaš šef poslaničke grupe uvaženog kolege. Time je izmislio, svakako…Ja

Samo dva pojašnjenja. To zemljište koje ste recimo pominjali, za redovnu upotrebu, članom 53. ovog zakona gde piše – nadležnost profesionalnih upravnika, stoji između ostalog i da se stara o održavanju zemljišta koji služi za redovnu upotrebu zgrade. Dakle, to je to zemljište ispred zgrade ili solitera koje ste pominjali.Što se tiče onih koji nisu u stanju da plate svoje obaveze, ovim zakonom je upravo predviđena i stambena podrška, pošto je sasvim sigurno da će takvih slučajeva i biti. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović. **Jahja Fehratović** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarko sa saradnicima, zakoni koji su pred nama uređuju izuzetno važne oblasti iz svakodnevnog života građana Srbije, među kojima je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima.Predložena rešenja doprinose sređivanju haosa koji vlada u ovoj oblasti u skoro svim našim lokalnim samoupravama, a ja bih rekao da su opštine Sandžaka u najdrastičnijem problemu.Taj problem se provlači od devedesetih, a dodatno je eskalirao u prethodnom periodu jer su dosadašnje lokalne vlasti sve učinile kako bi u svrhu zadovoljenja ličnih i partijskih interesa crpile finansije preko ovih preduzeća i neodmereno upošljavali svoje članove, čime su uništile i ono malo infrastrukture koja su ova preduzeća posedovala.U

U nizu takvih štrajkova najsvežiji je onaj iz 2015. godine kada su građani Tutina bili izloženi ekološkoj katastrofi tri meseca koliko nije iznošeno smeće. Lokalne vlasti otpuštaju te radnike i za usluge iznošenja smeća angažuju privatno preduzeće, pa sada građani Tutina em skuplje plaćaju odvoženje smeća, em opštinska uprava iz budžeta privatnom preduzeću opet isplaćuje novac. Dakle, građani dvostruko plaćaju, a smeće se i dalje ne iznosi redovno jer celi grad poseduje samo jedan kamion za tu vrstu delatnosti.Neredovnost takvih usluga takođe je i u Sjenici. Radnici komunalnih preduzeća u Novom Pazaru vrlo su često na udaru bahatih direktora, čak do te mere da su ih vređali kao mentalno zaostale što je recimo nedavni slučaj sa doskorašnjim direktorom, gospodinom Škreljom, kadrom gospodina ministra Ljajića.Na meti takvih direktora je skromno Gradsko zelenilo, pa nažalost i topole za grobalja, a krađa goriva iz benzinskih pumpi u krugu preduzeća su konstanta pojava. Ili, pak da direktor službenim vozilom ode na godišnji odmor kao što je ovog leta uradio aktuelni direktor tog preduzeća Emin Omerović, takođe kadar ministra Ljajića.Zato je važno da ministarstvo ovim zakonom predvidi mehanizme zaštite radnike, imovine lokalnih i komunalnih preduzeća i pojača kontrolu vršenja usluga prema građanima od strane tih preduzeća.Vrlo

da li je zakon predvideo situaciju šta će se dogoditi ako lokalna samouprava otme groblja verskim zajednicama, kao što je slučaj sa grobljima u Novom Pazaru, gde postoje dva muslimanska groblja stara nekoliko vekova koja su uvek bila u vlasništvu Islamske zajednice. Međutim, lokalna samouprava je samoinicijativno Islamskoj zajednici otuđila ta mezarija i protivzakonito raspolaže njima.Zato je ova odredba važna i zdušno je podržavamo, kao što bi recimo bilo važno rešiti i višedecenijski problem, muslimansko groblje u Beogradu, jer preko 100.000 stanovnika ovog grada muslimanske veroispovesti u velikom je problemu zbog nepostojanja svog groblja.Takođe jedna od izmena ovog zakona se odnosi na javni gradski, prigradski prevoz. Nažalost i ova oblast je devastirana. Vlada i ministarstvo moraju učiniti više napora da u siromašnim sredinama prorade lokalna prevozna preduzeća, jer njihovo nepostojanje ugrožava opstanak ljudi u ruralnim sredinama, kao što je slučaj u Sjenici, gde već godinama prema udaljenim pešterskim selima ne postoji nikakav javni prevoz.Ovo

je i predložena odredba o javnim parkiralištima, međutim, imamo lokalne samouprave kakva je Novi Pazar, koje nisu svojim građanima obezbedile ni minimalan broj parking mesta, a uporno istrajavaju u naplati taksi, pa neretko i odvoženju automobila paukom kako bi popunili budžete. Da li je zakonom određeno da lokalna samouprava prvo mora osigurati uslugu parkinga građanima, pa tek onda sprovoditi restriktivne mere?Na kraju, vrlo važna odredba tiče se higijene održavanja ulica. Ovo je takođe oblast u kojoj veliki broj lokalnih samouprava vrši malverzacije i postoje lokalne samouprave poput Novog Pazara koje samo

govoriću o Zakonu o stanovanju i o održavanju zgrada, odnosno govoriću o problemima sa kojima se susreću građani Srbije, ali o realnim problemima u stvarnom životu, a ne da bi skupljao neke jeftine političke poene ili pričao populistički protiv lokalne zajednice iz koje dolazim.Smatram da su neke od bitnih karakteristika ovog zakona te što će gradovi i opštine vršiti registraciju stambenih jedinica i to što će skupština stanara dobiti svojstvo pravnih lica. Na ovaj način tačno ćemo znati ko je odgovoran za određene postupke. To je, po mom mišljenju, jedna velika uloga ovog zakona.Upravo zakona.Upravo je izostanak odgovornosti u prethodnim godinama i mogu reći slobodno i prethodnim decenijama dovelo do toga da se pojedine zgrade nalaze u katastrofalnom stanju. Možemo da postavimo mnogo pitanja i ko je odgovoran za to što otpadaju fasade i ko je odgovoran zato što na vreme se ne saniraju krovovi zgrada, zašto u zašto u mnogim višespratnicama liftovi ne rade, zbog čega hodnici u pojedinim zgradama godinama nisu krečeni ili zašto čak svako drugo poštansko sanduče u zgradama nije funkcionalno.Naravno, u ovom trenutku u ovoj situaciji teško je odgovoriti na ta pitanja, a upravo je teško odgovoriti iz razloga što niko ne preuzima odgovornost za ove probleme. Još uvek funkcioniše tekuće održavanje zgrada, ali je očigledno najveća boljka za sada investiciono održavanje. Očekujem da Zakon o stanovanju i održavanju zgrada utiče pozitivno na stanare da zajedno i sistematski reše mnoga pitanja.Navešću samo neke od problema. Recimo, na mnogim zgradama prokišnjava krov, a upravo taj problem se očigledno samo tiče onih koji su direktno ugroženi. u mnogim zgradama mnogi ne vode računa ne brinu o tehničkoj ispravnosti liftova. Neke zgrade nisu priključene na gradsku toplanu, pa su recimo prinuđeni da se greju na čvrsto gorivo, a da o bezbednosti i upotrebe dimnjaka niko ne vodi računa. U nekim zgradama postoje podstanice daljinskog grejanja, a malo ljudi razmišlja kakva havarija može da nastane ako nije održavanje adekvatno.Očigledno je da sada, odnosno u ovoj situaciji niko za ovo ne preuzima pravu, konkretnu odgovornost, a kada bi se kojim slučajem dogodila neka nesreća, onda bi svi ispaštali. Ovo su neki nasleđeni problemi. Skupštine stanara u ovoj situaciji, u ovoj formi, nemaju mehanizam da neodgovornog komšiju nateraju da učestvuje u rešavanju značajnih pitanja.I do sada su stanari imali mogućnost da angažuju upravnika zgrada i mali je broj onih koji su to na pravi način iskoristili. Upravnik zgrade u suštini je isto što i profesionalni predsednik skupštine stanara. Zakon će sada povećati ovlašćenja i odrediti zakonski minimum koji stanari moraju da ispune.Zakon o stanovu i održavanju zgrada jasno propisuje način odlučivanja u stambenim jedinicama i reguliše situaciju kada vlasnik stana je nepoznat ili kada je nedostupan.Dotaći ću se i problema koji se tiču energetske efikasnosti. Smatram da će ovaj zakon pomoći da se oni reše na jedan pozitivan način. Podaci pokazuju da samo desetina izgrađenih stambenih objekata u Srbiji je u skladu sa važećim standardima u oblasti energetske efikasnosti. Pošto će stambene jedinice na ovaj način dobiti status pravnog lica, oni će imati mogućnost da konkurišu i da učestvuju u projektima za energetsku sanaciju, a to bi mogao da im bude neki dodatni izvor finansiranja i za rešavanje ovih problema.Zakon o stanovanju i o održavanju zgrada donosi mnogo novina i očekujem mnogo pozitivnih efekata, odnosno da uvedu u red oblast održavanja zgrada. Zahvaljujem.

uvaženi predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, poštovane kolege narodni poslanici, bilo bi besmisleno ako se ne bi podržao ovaj set zakona, imajući u vidu da se konačno pokušava uvesti pravna sigurnost gde duže vremena pravne sigurnosti nije bilo i gde pravne zaštite duže vremena nije najveću pažnju, bez obzira što i ostali zakoni zavređuju tu istu pažnju, kod javnosti privlači Zakon o održavanju stambenih zgrada.

poslanička grupa SPS će i ovaj i ostali deo zakona, odnosno preostale zakone iz predloženog seta u danu za glasanje podržati.Međutim, uvažena ministarko, vama bih hteo da ukažem na jedan krajnje dobronameran način, kako sam to do sada uvek činio i u ranijim sazivima, na određene odredbe zakona za koje smatram da mogu biti u koliziji sa nekim drugim zakonima i da zajednički probamo da izbegnemo eventualne nedorečenosti prilikom praktične primene, odnosno probleme u praktičnoj primeni zakona.Imajući u vidu da svaka opšta norma važi za sve slučajeve, odnosno sve situacije, tako bi i normiranje člana 5. moralo da bude za sve situacije, a nažalost nije.

Zašto nije primenjiva? Zbog toga što se može odnositi samo na situacije kada imamo izvršenu konverziju na toj katastarskoj parceli gde je pravo korišćenja pretvoreno u pravo svojine ili gde se radi o pravu svojine. Ovo nije u svim slučajevima. Imamo i dalje u katastru zastupljene situacije gde su katastarske parcele i dalje sa pravom korišćenja, a zgrade se nalaze na tim istim katastarskim parcelama. Vlasnici stanova kao posebnih delova zgrade ne mogu sticanjem tog posebnog dela steći i pravo susvojine na katastarskoj parceli. Mogu steći pravo sukorišćenjem.Što se tiče prava zemljišta na redovnu upotrebu objekta, ajmo onda i to da razjasnimo. Ministarki je i te kako dobro poznato i mojoj uvaženoj koleginici Aleksandri pravo zemljišta za redovnu upotrebu objekta, između ostalog, definisano i odredbama Zakona o planiranju i izgradnji u članu 70, ali i odredbama Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa.Ako je to tako, a jeste tako, onda dolazimo u sledeću situaciju. Pravo zemljišta za redovnu upotrebu objekta je jedna vrsta tereta. Ako je zgrada izgrađena na tuđem zemljištu i ako je to u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, mi smo imali čak i normu po kojoj je pravo zemljišta za redovnu upotrebu objekta vezano za određenu površinu. To je bila minimalna površina za formiranje jedne građevinske parcele. Šta to znači? To znači da je to zemljište ispod objekta ili oko objekta koje služi za redovnu upotrebu. To je teret i ukoliko se nalazi na zemljištu koje je u vlasništvu Republike Srbije, a posebno ukoliko je po odredbama Zakona o javnoj svojini sa Republike Srbije preneto na lokalne samouprave, onda se ne može steći pravo svojine, onda se zadržavamo na pravu korišćenja. Zašto? Zbog toga što imamo problem u katastru cele Srbije, jer je katastarski problem da su i dalje zadržana prava korišćenja na katastarskim parcelama preko 90% zemljišta, možda i više.Prema više.Prema tome, ova norma nisam siguran da kao opšta norma može u praktičnoj primeni da prođe, a da ne bude u koliziji sa odredbama Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa i eventualno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.Šta još podbuđuje jednu dilemu? U članu 9. je normirano da ukoliko je dato pravo da neko na posebnom delu zgrade izgradi, dozida itd, dužan je da u roku od pet godina, ukoliko prvo izgradi, a ukoliko taj rok od pet godina prekorači, da izvrši restituciju, odnosno povraćaj u pređašnje stanje, faktički da poruši sve ono što je sporno da takva jedna vrsta sankcije postoji i ja to zaista iskreno podržavam, ne kao pravnik nego kao građanin, jer smatram da svako mora da snosi posebnu vrstu odgovornosti za nepoštovanje obaveza koje su predviđene zakonom. Zaista tu nema ništa sporno.Ali, šta ukoliko postoje objektivne okolnosti koje su sprečile da dođe do finalizacije gradnje? Šta ukoliko je stepen izgrađenosti, uvažena koleginice Aleksandra, preko 90%? Po odredbama Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa on je već stekao svojinu. Da li je u toj situaciji, neću reći dozvoljeno jer bih pogrešio ako bih rekao da li je dozvoljeno, dozvoljeno jeste, ali da li je racionalno i ekonomično to isto lice koje je izgradilo građevinu u tom stepenu gradnje – vraćati na nulu, odnosno na početno stanje i reći da je kažnjen tom činjenicom, da nije ispoštovao rok od pet godina i došao je u situaciju da ne može dalje ili, ne daj bože da umre pre isteka roka od pet godina a pravni sledbenici nisu hteli da završe.Prema tome, ova odredba kao opšta norma takođe bi morala da bude malo više precizirana, da se odnosi na situacije koje bi bile primenjive za svakog građanina, bez obzira u kakvoj se situaciji nalazi kada je ova njegova obaveza u pitanju.Sledeće što želim da istaknem kao dilemu, uvažena koleginica Aleksandra i te kako dobro zna da je odredbama Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa zajednička svojina propisana kao nedeljiva svojina. Šta to znači? To znači da svaki vid raspolaganja podrazumeva saglasnost svih zajedničara. Dakle, nijedan od zajedničara, bez obzira da li ima tri ili ih ima 50, ne može biti ni u kom slučaju isključen iz davanja saglasnosti za raspolaganje. Na to ukazuje odredba člana 19. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, koja kaže: „Na zajedničkim delovima zgrade i uređajima u zgradi vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojine“. Iskreno rečeno, nisam siguran da u svim odredbama zakona, ako se prate od početka do kraja, je ova imperativna norma zastupljena. Bojim se da nije u svakoj situaciji i bojim se da ostavlja prostor da se upravo ovakav pravni institut negde možda krši.Osim toga, opet ću se obratiti vama, Aleksandra, vi znate da je i u odredbama Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa predviđeno nešto i članom 15. stav 4. koji kaže: „Za preduzimanje poslova koji prelaze okvir redovnog upravljanja“, pa dalje navodi – otuđenje stvari, i to cele stvari, promena namene stvari, izdavanje stvari, „potrebna je saglasnost svih suvlasnika“, bez obzira na njihove suvlasničke udele. Zašto ovo govorim? Govorim zbog toga što sam, pažljivo čitajući Predlog zakona, našao pojedine delove odredaba koje ste normirali gde, čini mi se, odstupa od ovog obaveznog, imperativnog propisa, da je obavezna saglasnost svih zajedničara ukoliko se radi o zajedničkoj nedeljivoj stvari, što u principu i jeste.Što se tiče pojedinih procesnih rešenja, ona su u principu dobra, jedino bi mi odgovaralo kao pravniku da je onaj rok od tri dana koji je definisan kao rok za isticanje negde na oglasnu tablu ili bilo gde, kao obaveštenje vlasniku posebnog dela zgrade, da može učestvovati u raspravi na sednici stambene zajednice, da je taj rok ipak osam dana. Zašto? U sudskoj praksi se kaže ovako ukoliko se Neđo Jovanović ne može na drugi način obavestiti da pristupi sudu, onda se obaveštava tako što se poziv za njega ističe na oglasnoj tabli i taj poziv na oglasnoj tabli stoji osam dana. I to je sasvim primeren i sasvim razuman rok i nema razloga da se od tog roka odvajamo. Osim toga, izostanak tri puta nekoga ko je vlasnik posebnog dela zgrade, gubi mogućnost da njegov glas sačinjava kvorum, nisam siguran da je dobro rešenje.Ono što je sigurno dobro, uvažena ministarko, to je dobro da ste predložili jedan zakon koji konačno uvodi princip odgovornosti – odgovornost za naknadu štete, po principu objektivne odgovornosti i koji je do sada uvek bio negde zamagljen i odgovornost za neispunjenje obaveze. I to je nešto što ne može niko normalan, izviniću se svima zbog toga što ovako govorim, a da ne podrži.Ukoliko podrži.Ukoliko dođe do oštećenja fasade, ne daj bože ta fasada kao što se dešavalo u nekim situacijama povredi građanina, ranije smo lutali što se tiče odgovornosti, od lokalne samouprave, gradske uprave, vlasnika stana itd, itd. Zaista, ovaj put imamo ono što je normirano na način kako treba da bude normirano i usaglašeno je sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.Ima još dosta toga, ali, da ne bih trošio vreme mojoj uvaženoj koleginici Snežani Paunović, skratiću i samo ću se još osvrnuti na dva detalja, naravno, afirmišući nešto što je jako pozitivno u ovom zakonu. što ste zadržali jedan princip koji je i ranije postojao. Naime, stambene zajednice su pravna lica. Kao pravna lica, moraju da i manifestuju svoje delovanje kao pravna lica. Šta to znači? To znači da moraju podnositi završni račun. Podsećanja radi, od 2009. godine, odnosno 2008. godine pa do 2013. godine u Beogradu su upravo stambene zgrade, koje su i tada imale tretman pravnih lica, podnosile završni račun. Kasnije bilans stanja, bilans uspeha ili već šta, ali, u svakom slučaju nešto što je podrazumevalo odgovornost kada je u pitanju finansijsko raspolaganje je bilo regulisano zakonom. Imate maksimalnu i snažnu podršku što ste taj princip zadržali i što ste ga sada vrlo jasno i precizno normirali u zakonu.Ono što, na neki način, izaziva određenu senzitivnost, određeni senzibilitet pojedinih grupa, mislim na građane Srbije, kada su u pitanju zaštićeni podstanari ili vlasnici stanova, čuli smo pregršt kritika ili ispoljavanja sumnji, bojazni, skepse, itd, itd. Ja ću biti ličan sada, malo da se kao pravnik izdvojim od onoga što mi je obaveza kao člana SPS i predstavnika svoje poslaničke grupe, a to je sledeće – da ste ipak uspeli da tu senzitivnost negde uravnotežite. Jer, s jedne strane, vlasnici stanova su trpeli teret, teret zaštićenog podstanara. S druge strane, zaštićeni podstanar nije kriv što je zaštićeni podstanar. Njega je neko drugi stavio u tu poziciju i dao mu tu legitimaciju. I ni u kom slučaju se ne može tražiti odgovornost ili krivica na jednoj ili na drugoj strani.Država je nametnula jedan takav koncept, odnosno tadašnji zakonodavac ili neko ko je normirao tada važeće propise i doveo i jedne i druge u neprijatnu situaciju i delikatan položaj. Čini mi se da treba da se izdignemo iznad toga i rešenja koja su u ovom zakonu definisana su dobra rešenja.Na u ime Poslaničke grupe SPS, ne uzurpirajući pravo našeg ovlašćenog predstavnika, i kao zamenik šefa poslaničke grupe SPS, kategorički potvrđujem da ćemo zaista sa zadovoljstvom podržati kompletan set zakona koje ste predložili. Hvala vam što ste me saslušali.

mislim da je napravio verovatno jedan lapsus kada je rekao da niko normalan ne može da ne glasa za ovaj zakon. Stvarno mislim da u njegovom izlaganju, koje je bilo inače korektno, nije trebalo da se potkrade jedna takva formulacija, s obzirom da ovde dobar deo poslanika, svi poslanici opozicije su se izjasnili da će biti protiv ovog zakona i izlažu svoje argumente, kakvi god oni bili. Mislim da imamo pravo da izlažemo argumente zašto smo protiv ovakvog zakona. Takva jedna kvalifikacija ne priliči jednom kolegi koji je, ponavljam, imao korektno izlaganje, iako bih ja morao da se zapitam kako stranka koja se zalaže za socijalnu pravdu može da podržava jedno ovakvo nametanje novih obaveza građanima.(Neđo

u vezi člana 107.Kolega Neđo je izrazio svoj stav i on nije taj koji može da ocenjuje da li je neko normalan ili nije. Ali, nešto moram da vam kažem, kolega, a to je da se obično povreda Poslovnika koristi za jedan vid političke borbe da bi se ni jedna od strana učesnica na neki način diskreditovala i diskusije koje su imale bile dovedene u pitanje. Ja ne vidim ni u jednom delu da je kolega Neđo Jovanović na vas mislio, spominjao vas i ne razumem zašto ste reagovali. To je njegov stav, politički stav, nikog nije imenovao posebno.Po Jovanović. **Neđo Jovanović** Zahvaljujem se, predsedavajući.Zaista mi nije jasno zbog čega se na nešto što je krajnje iskreno i dobronamerno,

hajde.Ponoviću, zaista mi nije jasno zbog čega se politizuje nešto što je najdobronamernije i najiskrenije kada se komentariše zakon. Zbog čega se prikupljaju politički poeni na nečemu na čemu ne treba da se prikupljaju, u odnosu na sve ono što se ovde govori, umesto da se zbližavamo. Umesto da tražimo zajedničke mogućnosti i da poboljšavamo kvalitet zakona, mi se ovde kroz neku vrstu pozorišne predstave nadgornjavamo šta je dobro, šta nije, a naročito ja to sada već prihvatam kao neku vrstu uvrede da sam rekao što nisam rekao. Očekujem čak izvinjenje. Ja sam čak rekao da se izvinjavam i izvinio sam se svima koji bi me pogrešno protumačili i rekao sam samo da niko normalan ne bi prihvatio jedan princip na koji sam ukazao, da je zaista princip takav kakav bi trebalo da bude, normalan princip. Sada se to na neki način izvitoperuje i izopačava, ne razumem zbog čega.Ako je u pitanju mogućnost da se prikupe politički poeni, nemam ništa protiv, neka građani procenjuju da li se na taj način mogu i treba prikupljati politički poeni. Mi u poslaničkoj grupi SPS sigurno ih nikada tako i na taj način nećemo prikupljati, ali ćemo zato ukazivati uvek ovako kao što sam to sada učinio, kao što je to činila moja uvažena koleginica Stefana Miladinović, kao što će to učiniti moja uvažena koleginica Snežana Paunović, dakle argumentovano i stručno,

Smatram da ni kolega Srđan Nogo nije prekršio Poslovnik, odnosno ja nisam prekršio kada sam mu dao reč. Kolega Nogo je novi poslanik, imajte malo tolerancije za njih, zato što nije lako biti poslanik.Reč

Hvala, uvaženi predsedavajući.Gospođo ministre sa saradnicima, ja ću se, bez obzira što je danas najviše diskusije nekako, čini mi se, ili bar jedna većina, bila vezano za Zakon o upravljanju aerodromima, ipak osvrnuti na ovaj zakon koji smatram vrlo važnim i vrlo kvalitetnim. Zašto važnim? Istina, diskusije su bile različite i stavovi se razlikuju, to je potpuno prirodno kada se u plenumu razgovara o zakonu, međutim, ono što želim da kažem u svoje ime, a i u ime poslaničke grupe SPS, jeste da zaista ovaj zakon smatram izuzetno važnim. Iz kog razloga? Nije korektno i na kraju ne treba stvarati pogrešnu sliku u javnosti oko toga da li je koncesija prodaja, jer nije. Zašto je važna i zašto je Zakon o aerodromima važan, probaću da objasnim, osvrnuvši se na neko vreme iza nas.Vi ste sami, gospođo ministar, naglasili da je broj putnika koji je na aerodromu „Nikola Tesla“ postojao pre 2012. godine bio znatno manji. Istina, vizna liberalizacija doprinela je tome da se broj putnika poveća, ali je to značilo apriori da se kapaciteti aerodroma „Nikola Tesla“ moraju prilagoditi činjenici da u 2014. godini smo godinu završili sa četiri miliona putnika, a da ove godine, kako statistički podaci izgledaju, to će biti i preko pet miliona putnika. To zaista traži proširenje kapaciteta. Meni je posebno zadovoljstvo da je kolega Zoran Ilić tu jer prosto smo u jednom momentu trudili se i uspeli da od postojećih kapaciteta aerodroma „Nikola Tesla“ čak postignemo i napravimo više i to je terminal dva, koji nakon rekonstrukcije izgleda savršeno. U toku je rekonstrukcija terminala jedan.Zašto je koncesija važna? Da se ne vraćamo na ono što se dešavalo. Zbog toga što ovim tempom porasta broja putnika, vrlo brzo ćemo doći u fazu da je apsolutno neophodan terminal tri koji, koliko god se nama činio bezazlenim, jeste jedna krupna investicija.Danas je bilo zamerki i na temu da nećete možda da gradite hotel, neko je od kolega rekao. Da, zašto da ne? Dugoročni plan razvoja aerodroma „Nikola Tesla“ jeste primarno imao za cilj da u sklopu kompleksa aerodroma „Nikola Tesla“ postoji i hotel. Zašto? Zato što aerodrom „Nikola Tesla“ krupnim koracima ide ka ključnom aerodromu koji ne samo u regionu nego slobodno mogu reći u celom ovom delu Evrope će predstavljati negde čvorište tranzicionih letova pre svega, što apriori znači da ste kao dobar domaćin u obavezi da u tim pauzama koje nekada znaju da budu i duge, obezbedite za sve putnike, na kraju krajeva i zbog nepredviđenih okolnosti koje se dešavaju, smeštaj. Tako da je hotel, ako se osvrnemo na velike aerodrome svetske i evropske, mislim da ih 80% aerodroma ima. Da, između ostalog, i zbog toga nam je potrebna koncesija. Ali, najpotrebnija je pre svega zbog malih aerodroma jer ja verujem da sam aerodrom „Nikola Tesla“, koji je poslovao u apsolutnom plusu i da se ne bih sada bavila podacima koji su javno dostupni, statistika je na sajtu i u svakom trenutku može svako da njome raspolaže.Ja ću se vratiti na male aerodrome, pa ću pomenuti „Ponikve“, kao jedan specifičan, opet gledajući u kolegu Zorana Ilića, zato što smo osim aerodroma „Konstantin Veliki“, čiji smo kapacitet i prepoznali i podržali u jednom trenutku, „Ponikve“ su takođe užasno važan aerodrom, važan za region na kom se nalaze. Da je to tako, poslanička grupa SPS dobila je potvrdu jer smo pre nekih desetak dana prosto bili u poseti lokalnoj samoupravi u Užicu, je i sam gradonačelnik i celo rukovodstvo grada Užica naglasilo koliko je za njih aerodrom „Ponikve“ važan.Ono što postoji već i to jesu velika ulaganja, čak ste i vi, gospođo ministre, rekli da ulaganja nisu mala kada su u pitanju svi ti mali aerodromi, ali su zaista izuzetno važni pre svega kao aerodromi za prevoz robe. U tom smislu je veliki uspeh ove Vlade koju smo skloni da kritikujemo u činjenici da je na samom aerodromu „Ponikve“ obnovljena poletno-sletna staza od preko 1.800 metara, ako se ne varam, ili negde oko 1.800 metara.Druge zamerke koje su se odnosile na eksproprijaciju zemljišta mogu se komotno opravdati i još jednom činjenicom, a to je činjenica koja može da bude manje poznata, ali ću je ja reći zbog javnosti, to je činjenica da se do sada dešavalo da zbog neuređenog sistema oko samog upravljanja aerodromima Srbije vrlo često se dešavalo da u tom delu u zaštitnom pojasu oko aerodroma se pojave neki objekti

Hvala.Ja sam pre samo nekoliko minuta zamolio kolegu Neđu Jovanovića da bude malo tolerantniji prema kolegi Srđanu Nogu. Bio bih nepraveden ako i ja ne bih bio takav, tako da ja povlačim opomenu koju sam izrekao gospodinu Nogu od 12. decembra ove godine, zato što znam da i kada zaslužite opomenu, to radite nehatno.Nastavljamo dalje.Reč ima narodni poslanik Dragan Vesović. Hvala, gospodine predsedavajući.Uvažena gospođo ministarka, slušali smo različite priče, različite diskusije. Moja diskusija će biti malo drugačija. Ja bih vama postavio par pitanja koja sam postavio i na odboru, za koja nisam dobio odgovore, a ti odgovori građane grada Kraljeva

svog upravnika. Po Predlogu zakona, njega će, kao prinudnog, morati da postavi gradska uprava.Gradska uprava će biti ta koja će mu odrediti visinu ličnog dohotka i sasvim je izvesno da će taj lični dohodak koji će on morati da primi da obezbedi skupština stanara, odnosno stanari te zgrade. Recite mi na koji način mislite da obezbedite sredstva od ljudi koji za to nemaju novac? Malopre ste rekli da velike investicije, tipa sređivanja i poboljšanja energetske efikasnosti će da budu fondovi u Gradskoj upravi koji će da budu predviđeni za takve slučajeve.Dakle, ako ste pratili ovo što sam rekao, ja, po nešto više od vas vidim to je sreća dala ili nesreća, ja ovde vidim izvršitelje koji će morati uzimaju novac od ljudi penzionera starijih u zgradama koji za to neće imati novčana sredstva. Reći ćete mi molim vas da li sam u pravu ili sam u krivu?Moram krivu?Moram samo još jednom rečenicom da prokomentarišem aerodrom „Morava“ u Lađevcima. Malopre ste gospođo ministarka pričali o razlikama između vas i Demokratske stranke. Evo jedne stvari koja je apsolutno identična, aerodrom u Lađevcu otvaramo je gospodin Boris Tadić, a aerodrom u Lađevcu ste otvarali i vi. Ja vas pitam kada će aerodrom početi da radi? Hvala. Gospodine Vesoviću, pa da nisam povukao opomenu kolegi Nogu pre vaše diskusije ne znam šta bi se desilo sada.Reč ima ministar dr Zorana Mihajlović. Evo, ovako.Što se tiče prvog pitanja vezano za prinudnog upravnika ili primer tog solitera koji ste vi rekli ili bilo koje druge stambene jedinice, ukoliko stanari ne mogu da se dogovore, nadam se da će toga da bude što manje i da ćemo u jednom trenutku doći u situaciju da će se stanari uvek dogovoriti, pa imati ili svog nekog člana koji će im voditi upravljanje zgrade ili nekog koga će angažovati kao profesionalnog upravnika. Ali, ukoliko to nije slučaj, a često nije i upravo čak i više nije pitanje da li su zgrade sa velikim brojem stanova ili sa manjim, verujte i u manjim i većim imamo problem da se stanari dogovore ko će praktično da vodi računa o upravljanju zgradom. U tom slučaju lokalna samouprava kao što ste i sami rekli grad ili opština, imenuju prinudnog upravnika kojeg naravno uzimaju sa liste koju ima Privredna komora Srbije, koja ima licencu i sama lokalna samouprava predlaže, odnosno tačno ograničava visinu naknade za razliku recimo do profesionalnih upravnika koje može da izabere sama zgrada odnosno sama stambena jedinica gde će oni imati ugovorni odnos sa stanarima i videti kolika je naknada, to će odrediti pre svega tržište. Ali, ovo prvo, pošto je u pitanju prinudna naknada odrediće sama lokalna samouprava i taj prinudni upravnik će biti do onog trenutka dok se stanari ne budu dogovorili da li imaju svog člana ili biraju profesionalnog upravnika.Što se tiče aerodroma „Lađevci“ neki su pričali o tome i otvarali ih, aerodrom „Lađevci“ trenutno je u procesu dogovora, ne dogovora odnosno sklapanja ugovora između Ministarstva odbrane i Privrednog društva Aerodromi Srbije. Aerodrom „Lađevci“, ja ga nisam otvarala, ja sam na tom aerodromu bila tri puta i svaki put najavila da ćemo mi jasno sprovesti proceduru i napraviti mešoviti aerodrom odnosno koji neće biti samo vojni, nego će biti civilni i vojni.Dakle, ugovor koji treba da prođe naravno i Vladu Republike Srbije tog trenutka imamo operatera i tog trenutka aerodrom „Lađevci“ može da radi. Dinamički, ja se stvarno nadam da je to samo pitanje sprovođenja i završetka pregovora administracije, ne može biti dugačko i nadam se da u roku od nekoliko meseci da ćemo moći da pričamo zaista o otvaranju.Dakle, ja aerodrom nisam otvarala svaki put sam najavila i dalje najavljujem da ćemo ga

pred nama je nekoliko predloga novih zakona i izmena i dopuna zakona i ja ću danas govoriti o Zakonu o stanovanju, jer mislim da je to jedna veoma važna oblast za svakodnevni život naših građana.Iskustva građana.Iskustva su pokazala da se građani nadležnim organima obraćaju sa mnogim pitanjima i problemima koji nisu na kvalitetan način obuhvaćena trenutnim zakonskim propisima. najveće probleme istakao bih na prvom mestu veliku potrošnju energije jer smatram da mi u 21. veku ne možemo sebi da dozvolimo da ne vodimo računa o energetskoj efikasnosti.Druga važna stvar koju ću da istaknem zbog čega zbog čega je bitno šta sve ovaj zakon donosi, a to su potpuno nejasno definisane odgovornosti i obaveze, mehanizmi za održavanje zgrada i to negde direktno dovodi do urušavanja stambenog fonda u vidu oronulih i zapuštenih zgrada. To ruži naše gradove i čini okruženje u kojem živimo sumornim i negledljivim. Na primeru, iz grada iz kojeg dolazim, mi smo u centru Čačka imali jednu zaista oronulu zgradu koja je bila u jako lošem stanju i na kraju smo odlučili da iz budžeta grada odvojimo sredstva da to sredimo i sada to sve izgleda mnogo lepše, ali ipak to nisu prava rešenja i ja se nadam da će ovaj zakon na sistemski način se izboriti sa ovim problemima.Smatram da je jako pozitivno to što je zakon predvideo situaciju kada stanari ne poštuju zakon u vidu prinudnih uprava sa ograničenim sa ograničenim trajanjem iako mislim da mi u praksi nećemo imati previše takvih situacija, ali pre svega zbog toga što ta opcija postoji i verujem da građani to neće dozvoliti i da će se sami organizovati kako to predviđa zakon.Takođe, bih istakao situacije kada je u cilju zaštite života i zdravlja građana potrebno hitno reagovati i u tim situacijama lokalne samouprave preuzimaju na sebe odgovornost da izvedu određene radove čime dolazimo do situacije da nemamo prazan hod u primeni zakona.Na kraju bih pohvalio odredbe ovog zakona koje regulišu stambeno zbrinjavanje osoba koje trpe nasilje u porodici i partnersko nasilje čime pravimo još jedan korak posle usvajanja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici kao usklađivanju sa Istambulskom konvencijom Saveta Evrope.Pohvalio bih i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, a koja se tiče ukidanja vize i mislim da je to samo nastavak sve boljih odnosa naše zemlje sa jednom velikom svetskom silom.Kada smo već kod tih spoljnih odnosa moram da nešto naglasim, što imamo prilike da čujemo i danas i gotovo svaki dan, u Srbiji se ne vodi bilo kakva politika evrofanatizma. To je najobičnija glupost, besmislica i laž koju svakodnevno promoviše pre svega Boško Obradović, a sve zbog toga što ne može da podnese činjenicu da dok otvaramo nova poglavlja u evrointegracijama paralelno sa tim imamo nikad bolje odnose i sa Ruskom Federacijom i da Narodnom Republikom Kinom. Nervozan je Boško Obradović jer je pre par dana naš gost bio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, da je tom prilikom najavio skoru posetu premijera Ruske Federacije Dimitrija Medvedeva, da je pre samo par meseci u poseti Srbiji bio i premijer Republike Kine posle 32 godine i sve su to činjenice koje prosto dokazuju da je sva ta priča o nekakvom evrofanatizmu u Srbiji najobičnija laž.Poštovana ministarka, ja ću u danu za glasanje podržati ovaj set predloženih zakona, jer verujem da će uz doslednu primenu uticati na bolji život građana Srbije. Hvala.

Zalažete se za ulazak u EU, poslednji ste evrofanatici u Evropi. Istovremeno kažete da ste najveći prijatelji Zapada i miljenici zapadnih vlada i ljudi poput Tonija Blera i porodice Klinton i svih drugih evropskih političara, a sa druge strane vi ste i protivnici EU, vi ste i najveći evroskeptici, vi tražite alternativne globalne modele, vas ta ista Međunarodna zajednica hoće da sruši sa vlasti.Tako da zaista je jedno vrlo konfuzno stanje. kao što se priča više struja u SNS ili ne, ja ne ulazim u to. Ali, ovde je jedan veliki problem što ne može niko da uhvati šta je politika SNS. Da li ste vi za ulazak u EU ili niste za ulazak u EU? Da li ste za ulazak u EU po svaku nacionalnu cenu, jer imamo poniženja koja nam neka trećerazredna država poput Hrvatske a sigurno ima neku podršku u samoj EU od nekih mnogo ozbiljnijih i mi to i dalje treba da trpimo.Pozdravljam otvaranje geopolitičkih alternativa i, čak šta više, za vašu informaciju mi smo bili ti koji su na razgovoru juna meseca ovde u Narodnoj skupštini predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću sugerisali da treba da se napravi jedan sporazum sa Kinom. Meni je drago da je on prihvatio naše sugestije. Nadam se da je ovo tek prvi korak u tom jednom velikom paketu, to ukidanje viza. Nadam se da će se realizovati direktna avio linija. Nadam se da će se realizovati nešto što je uradio gospodin Viktor Orban, a to je ekonomsko državljanstvo koje bi moglo da nam omogući da isplatimo MMF i povratimo jednu suverenost, jer je to takođe evropska praksa, pa se možemo na to pozvati, tako da pozdravljam to i pozivam Aleksandra Vučića da do kraja to sprovede u delo. pravo na repliku. **Vladimir Orlić** Ovo će morati da bude kratko, gospodine predsedavajući, s obzirom da nemam želju da izlazim u susret nečijim potrebama za pažnjom. Sve što smo čuli je tužna posledica očigledno prevelikog druženja između tih internet pokreta i ostalih političkih faktora koji postoje samo na socijalnim mrežama. Apsolutno ništa vredno komentara. Hvala. Reč ima narodni poslanik Ivan Kostić. Nije tu.Reč ima narodni poslanik Miodrag Linta.

gosti, danas ću govoriti o Ppredlogu zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji predstavlja jedan od najvažnijih sistemski zakona u jednom društvu, jer reguliše jednu od najdubljih potreba čoveka, a to je obezbeđivanje krova nad glavom. Takođe, usvajanje ovog zakona biće važan korak ka usvajanju strategije stambenog razvoja tokom sledeće godine.Pošto su druge koleginice i kolege govorile o gotovo svim aspektima ovog predloga zakona, ja ću se ograničiti na jednu ciljnu grupu, jednu grupu građana Srbije koji predstavljaju najveće žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije, a to je gotovo pola miliona proteranih Srba koji žive u Republici Srbiji.Kao što je poznato, u Srbiji je sredstvima međunarodnih organizacija, većim delom, i Vlade Srbije u prethodnom periodu sagrađeno oko 3.500 stambenih jedinica za izbegla i prognana lica. Oko 3.000 hiljade porodica je dobilo pravo otkupa na osnovu Zakona o izbeglicama iz 2010. godine. Međutim, to pravo nije dobilo 530 porodica, korisnika tzv. SIR programa, čiji su stanovi izgrađeni sredstvima italijanske vlade.

Pazova.Već dugi niz godina pokušavamo da ispravimo veliku nepravdu i da tih 530 porodica, od kojih su 80% izbegličke porodice, a 20% porodice domaćeg stanovništva iz ranjivih kategorija, konačno mogu da kažu da su se integrisali u srpsko društvo. Jedan od ključnih preduslova integracije jeste da čovek postane vlasnik nad tom stambenom jedinicom u kojoj živi.Poznato je da je 2004. godine potpisan Memorandum o razumevanju između Vlade Italije i Vlade Srbije po kome je jasno rečeno da će korisnici tih stanova steći pravo otkupa kada se u njih usele. Međutim, tokom useljenja tih porodica u te stanove, tokom 2008. godine, na volšeban način je promenjena ta odredba Memoranduma o razumevanju i tim ljudima je rečeno da nemaju pravo otkupa, nego samo da budu u statusu zakupca, što je izazvalo i izaziva već punih osam godina ogorčenje tih porodica.Sada imamo jednu paradoksalnu situaciju da, recimo, u gradu Nišu imamo tzv. zgradu nemačke vlade, znači stanove koji su izgrađeni sredstvima nemačke države, i tu živi čovek iz jednog sela sa Korduna, Banije, Like, sever Dalmacije, zapadne Slavonije, ili Bosanske Krajine, ili Federacije Bih, on ima pravo otkupa tog stana, a pored te nemačke zgrade imamo zgradu, uslovno rečeno, italijanske vlade, gde živi drugi čovek iz tog istog sela i on nema pravo otkupa tog stana. To je isto kada imate dvoje dece, pa jednom detetu kupite patike, a drugom detetu ne kupite patike, ili kupite jednom i drugom detetu patike, ili nemojte ni jednom detetu da kupite patike, patike, ili komad odeće, ili bilo šta drugo.U prethodnom smo periodu imali nekoliko sastanaka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Prvi sastanak je održan 15. aprila 2015. godine na kom su bili gospođa Mihajlović i gospodin Vulin, bila je gospođa Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, i bio je gospodin Stanković, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tu smo dogovarali da je zaista došlo vreme da se ta nepravda ispravi i ja sam pozdravio rečenicu da su gospođa Mihajlović i gospodin Vulin rekli da smatraju da to pitanje treba konačno rešiti i omogućiti tim ljudima pravo otkupa tih 530 stanova.Dogovoreno je da se održi drugi sastanak na kome će biti pozvani predstavnici svih sedam lokalnih samouprava i taj sastanak je zaista održan 14 dana kasnije, 29. aprila 2015. godine, gde je bilo nekoliko gradonačelnika ili zamenika gradonačelnika ili načelnika gradskih opštinskih uprava. Tu je bio prisutan gospodin Vulin, a u ime Ministarstva građevinarstva je bila prisutna gospođa Damnjanović. Tu je, takođe, konstatovano da je potrebno da se formira jedna radna grupa koja će pripremiti rešenje ovog problema u narednom periodu.Održan je treći sastanak septembra 2015. godine, šest meseci kasnije. Na tom sastanku je bila gospođa Damnjanović, znači, po treći put, gde smo takođe razgovarali kako tehnički da to pitanje rešimo.Tada je nastala pauza od godinu i razgori su nastavljeni oktobra ove godine kada je održan četvrti sastanak, gde je bila prisutna gospođa Brnanović i gospođa ili gospođica Atanacković, gde smo takođe na tu temu razgovarali i konstatovali da to pitanje jedino možemo da rešimo donošenjem jednog zaključka. Taj zaključak će pripremiti Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Treba da prođe Sekretarijat za zakonodavstvo, da dođe na Vladu, da ga usvoji Vlada i da suština toga zaključka bude, da se jasno kaže da se na 530 korisnika SIR programa primeni Zakon o izbeglicama, da se pored ovih 3.000 porodica, na koje se primenjuje Zakon o izbeglicama, primeni i na ovih 530 porodica. Očekujem u narednom periodu da ćemo u vrlo razumnom vremenu to pitanje rešiti, da će biti donet zaključak i da će to pitanje biti ispravljeno.Samo bih želeo još nekoliko stvari da kažem. Od ovih 3.000 porodica, takođe, imamo problem da jedan deo tih porodica ne može da otkupi te stanove, iako Zakon o izbeglicama to dozvoljava. Imamo primer 18 stanara u Pančevu, gde Memorandum o razumevanju sa gradom Pančevo i nemačkom organizacijom ASB to dozvoljava. Međutim, upućen je dopis Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Odgovor je bio neodređen. Ljudi su ogorčeni, jer iako im memorandum jasno dozvoljavam otkup tih stanova, oni nažalost to ne mogu da

otkupe svoje stambene jedinice, iako im to Zakon o izbeglicama to dozvoljava.Ja želim da pohvalim posebno, kao primer dobre prakse, opštinu Novi Kneževac,

izbegličkih porodica na području opštine Novi Kneževac, u selima Srpski Krstur pod lokalnim i Banatsko Aranđelovo, dobiju pravo otkupa po razumnim cenama, po realnim cenama koje važe u tim mestima. Prethodna DOS-ovska vlast je nažalost dala cene koje su bile sedam-osam puta veće nego što su realno cene u tim selima i koje važe i za domaće građane.Realna cena jeste oko 1.000 evra, tako da i građani iz tih sela svoje puno veće kuće ne mogu prodati za veći iznos od 1.000, 1.500 evra, a prethodna vlast je, ponavljam dala, odredila cenu da ta kuća vredi 7.000 do 8.000 evra i da se po toj ceni mora otkupiti.Na kraju, takođe, želim da pomenem jedan veliki problem koji se tiče 57 porodica od kojih je 51 izbeglička i šest porodica iz reda domaćeg stanovništva, a tiče se stanova kojima upravlja državna firma DIPOS. Naime, nekoliko desetina porodica je dobilo pravo otkupa tih stanova, to su državni stanovi, međutim, 57 porodica to pravo nema, ponavljam 51 izbeglička porodica. To su stanovi koji se nalaze u ulici Pere Todorovića 41 stan, u ulici Kraljevačka 12 stanova, ulica Braće Grim dva stana, Stevana Musića jedan stan i Prve Pruge jedan Ti su stanovi trošni, ti su stanovi u lošem stanju i mislim da bi bilo dobro da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pomogne da se taj problem reši i da tih 57 porodica dobije pravo otkupa tih stanova pod povoljnim uslovima.Ja na kraju zbog nedostatka vremena ću završiti svoje izlaganje, apelujem na gospođu Mihajlović i na Ministarstvo da pomognu da svi ovi problemi koje sam u kratkim crtama izneo budu rešeni u razumno vremenskom roku.

što stavljamo ovu vrlo važnu temu i o njoj razgovaramo. Jesmo nekoliko puta smo se sastajali i vezano za 530 korisnika, ali ono što jeste problem nekoliko puta smo o tome razgovarali i bez obzira na svu našu dobru volju da omogućimo, omogućimo, dakle, da se otkupe ti stanovi, donator prosto ne dozvoljava da ti stanovi budu otkupljeni, nego insistira, a vi to sami ste i rekli, na tome da bude, da imamo isključivo i samo zakup.Donator je inače Italijanska vlada, mi smo nekoliko puta kontaktirali Italijansku vladu, upisali itd. Međutim, u tom smislu nismo naišli na mogućnost da se ti stanovi otkupe. Ono što eventualno, možda postoji kao mogućnost o kojoj treba da razgovaramo, a da vidimo kako, jeste eventualno stambena podrška, pa da vidimo drugi način da rešimo pitanje 530 korisnika.Što se tiče Pančeva, ja zaista ne znam za taj dopis, evo sada sam ovde razgovarala, videćemo, pa ćemo sesti za sto i u tom smislu razgovarati. A kada govorimo o DIPOS-u, ponovo upućujem na republičku Direkciju za imovinu, a ako je potrebno neko posredovanje, već zajednički da sednemo po temi Pančeva, recimo i ovo je, možemo to uvek uraditi i nadam se u nekom roku, bar jedan deo

Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada sastoji se iz tri postojeća zakona koji su integrisani i unapređeni kroz ovaj zakon, a to su Zakon o stanovanju, Zakon o održavanju stambenih zgrada i Zakon o socijalnom stanovanju. Cilj ovog zakona je očuvanje i unapređenje stambenog fonda, poboljšanje uslova stanovanja i obezbeđenje stambene podrške građanima Republike Srbije.Neki od zatečenih problema koji su ovim zakonom rešeni su loši uslovi stanovanja građana, izuzetno velika potrošnja energije u zgradama, 60% od ukupne potrošnje energije, drastično smanjenje vrednosti stambenog fonda, nije bilo jasno ko upravlja zgradama, ko ih održava, ko je odgovoran ako nastane šteta usled neodržavanja zgrada, neregulisani uslovi i postupak iseljenja i preseljenja iz bespravno izgrađenih objekata koji se nalaze na tuđem zemljištu.Neodržavanje zgrada je problem koji često dovodi do velikih šteta i opasnosti po život i imovinu ljudi. Kao posledice neodržavanja i nebrige o zgradama i njenim delovima najčešće se dešavaju kvarovi i nesreće u liftovima, padanje fasada na javnu površinu, na prolaznike i tuđu imovinu, prokišnjavanje krovova, požari na elektroinstalacijama, zatim se vode brojni sudski postupci između vlasnika stanova međusobno, kao i sa trećim licima koja izvode radove na održavanju.Zapuštenost građevinskog stambenog fonda je velika i zahteva značajna ulaganja kako bi se dovelo u zadovoljavajuće stanje, odnosno kako bi se održavanje zgrada dovelo na nivo tekućeg redovnog održavanja.Potrebno je izvršiti velike intervencije na velikom broju zgrada za šta vlasnici nemaju dovoljno sredstava. Novim zakonom je data mogućnost da jedinice lokalne samouprave izdvoje sredstva za ovakve intervencije

i profesionalnog upravnika u pogledu neispunjavanja obaveza održavanja, odnosno nastanka štete usled propuštanja obaveze.Potrošnja energije u zgradama u Srbiji je bila u stalnom porastu tokom poslednje dekade.

zakon takođe sadrži članove kojima se regulišu slučajevi raseljavanja lica koja žive u nestandardnim naseljima, u objektima koji su izgrađeni suprotnost propisima o izgradnji objekata na zemljištu u svojini drugog lica.Predlog zakona reguliše i stambeno zbrinjavanje žrtve porodičnog nasilja ili nasilja u partnerskim odnosima, što nam ukazuje na odgovornost države u smislu podrške žrtvi nasilja, u vidu obezbeđenja privremenog smeštaja, u cilju zaštite žrtve i prevencije eventualnog ponavljanja nasilja.Spajanjem ova tri postojeća zakona, unapređenjem postojećih rešenja i davanjem novih instituta koji idu u korak sa trenutnim društvenim i ekonomskim okolnostima u kojima živimo, održivi razvoj stanovanja utvrđujemo kao javni interes, što je cilj donošenja ovakvog zakona i izražavanje brige ne samo za današnje već i buduće generacije. Hvala.

Danas bih želeo da pričam o zakonu o aerodromima. Malopređašnji govornici su iznosili neke netačne činjenice koje su se odnosile upravo na ovaj zakon, a tiču se da je zakon donet na prečac, da ga je Vlada uputila ka Skupštini nenajavljeno, da otvara mogućnost za nekakve špekulacije kao što su oni navodili. Ja moram da demantujem poslanike koji su govorili pre mene i da kažem da je u ekspozeu premijera koji je bio početkom avgusta meseca, upravo najavljeno donošenje ovog zakona i da je premijer istakao da je cilj ovog zakona upravo uspostavljanje srpske

sveta.Zakonom o aerodromima predviđena je mogućnost tj. tretiranje aerodroma tj. upravljanje aerodromskim delatnostima kao delatnostima od opšteg interesa. Zakonom se takođe predviđa da se aerodrom tretira kao subjekt na koji se može primeniti Zakon o javno-privatnom partnerstvu ili Zakon o koncesijama.Zakon treba da bude primenjen na sve aerodrome na teritoriji Republike Srbije, a najvažnije o kome mi možemo danas da razgovaramo upravo jeste Aerodrom „Nikola Tesla“.Aerodrom „Nikola Tesla“ koji je 2013. godine, da kažemo tako, doživeo svoju renesansu, u momentu kad je premijer Aleksandar Vučić svojim naporima uspostavio sporazum između „Er Srbije“ i kompanije Etihad i od tog momenta mi imamo dinamiku i progresiju u razvoju samog aerodroma i broja putnika i prometa roba koji trenutno funkcionišu preko Aerodroma „Nikola Tesla“ tj. aerodroma Beograd.Mi danas govorimo o broju putnika koji je povećan u odnosu na broj putnika iz 2010. godine za 80%. Imamo povećan broj i transport roba, povećanu količinu pošte koju transportujemo preko aerodroma Beograd u odnosu na prethodnu godinu. U ovoj godini aerodrom Beograd je prevezao ukupno 4.648.790 4.648.790 putnika, što je 3% veće nego za isti period prethodne godine.S potreba za donošenje ovog zakona jeste naročito važna zato što je, prema nekim projektima za razvoj Aerodroma „Nikola Tesla“, neki okviri broj, koji može da primi aerodrom, u toku jedne godine, nekih pet miliona putnika. Mi smo jako blizu tog broja i neophodnost je da se ovaj zakon donese upravo iz razloga što se ovim zakonom omogućava koncesiono ulaganje u aerodrom Beograd i otvara se mogućnost za sprovođenje investicija koja je vredna nekih milijardu koliko se navodi u nekim izveštajima, i planira se izgradnja druge poletno-sletne staze na aerodromu Beograd tj. aerodromu „Nikola Tesla“:Ova investicija bi omogućila, naravno, angažovanje srpskih građevinskih firmi, što je dodatni benefit od donošenja ovog zakona i primene zakona o koncesiji na aerodrome.Smatram da

benefiti vide u samom sprovođenju ugovora između Etihada i „Er Srbije“ u tome što smo od momenta potpisivanja ugovora povećali broj putnika, povećali smo broj zaposlenih koji radi na aerodromu „Nikola Tesla“. Takođe, povećan je broj destinacija ka kojima saobraća naš avio prevoznik i takođe naša flota koja u momentu preuzimanja tj. potpisivanja ugovora sa Etihadom bila u jako nezavidnom položaju i stanju. Kada uzmete u obzir da smo u tom momentu imali flotu koja je bila prosečne starosti 25 godina., Kupovinom novih aviona tipa Erbas 320 mi smo podmladili flotu i faktički doveli u neko zavidno stanje našu nacionalnu avio kompaniju.Moram da iznesem jedan podatak koji možda građani nisu imali prilike da znaju ili nisu imali dovoljno prilike da budu informisani. Godinu dana po potpisivanju ugovora, od sedam aviona, koliko ih je funkcionisalo u okviru flote, tada JAT-a, posle godinu dana četiri su morala da budu rashodovana iz razloga što nisu bili bezbedni za dalji transport i korišćenje u komercijalne svrhe.Ja bih samo želeo da istaknem još jednu činjenicu koja se tiče uređivanja i zone zaštite oko aerodromskog kompleksa. Poslanica koja je diskutovala izvesnog vremena je iznela da se ovde ostavlja mogućnost da se unutar zone zaštite aerodromskog kompleksa grade objekti ili da se ne vrši njihova legalizacija i da zakonom nije definisano. Zakon o aerodromima upravo definiše da se kompleks aerodroma smatra za zemljište koje je namenjeno za aerodromsku izradu, izgradnju aerodromske infrastrukture, a da se u zoni zaštite aerodromskog kompleksa definiše, tj. da je moguća ograničena izgradnja i da se može zaustaviti izgradnja onih objekata koji mogu da ugroze bezbednost za sigurno obavljanje avio transporta.Jednu

teritoriji opštine Surčin iz koje inače ja dolazim i kao narodni poslanik SNS sam zainteresovan za problem koji je trenutno nastao. Zapravo, problem koji traje već izvesni niz godina nastao je ne angažovanjem vlasti Grada Beograda i lokalnih vlasti u Surčinu, koji su dopustili da neki građani iz neznanja najviše, ali moram da budem precizan, i neodgovornošću vlasti ne budu sprečeni da naprave objekte na teritoriji na kojoj danas treba da se gradi druga poletno-sletna staza.Ti isti ljudi koji su doveli do te situacije danas na teritoriji te opštine šire dezinformacije i plaše građane. Hteo bih da da informišem javnost o navodnom rušenju nekoliko stotina kuća, što nikako ne može da bude tačno. Čak se ide na licitaciju 1000-1200 objekata koji će morati iz tog razloga da budu uklonjeni zbog izgradnje druge poletno-sletne staze koja je planirana na teritoriji opštine Surčin.Ja bih se zahvalio i još jednom izvinjavam zbog oduzetog vremena

Hvala vam što ste pomenuli ovih 700 kuća, t zato što nijedna neće biti srušena. One su bile

Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić. Nije tu.Reč ima narodni poslanik Ljubiša Stojmirović. Nije tu.Reč ima narodni poslanik Srđan Dveri pripadaju onoj grupaciji Srbije koja smatra da mi nismo izuzetno bogato društvo, da nam ne cveta med i mleko i da materijalno naši građani ne stoje najbolje. Zbog toga možda mi nismo normalni, ali eto to je neko naše mišljenje i to su razlozi zašto ne možemo da podržimo ovaj Predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrade.Naime, ovaj zakon bi bio dobar da smo mi zaista uređeno društvo kao Švajcarska i da zaista imamo znatno veći nivo ličnog standarda nego što ga imamo. Bez potrebe se uvode brojna opterećenja za građane Srbije u narednom periodu. Na primer, jedno od takvih jeste da do sada stambene a sada stambena zajednice nisu imale svojstvo pravnog lica u smislu Zakona o računovodstvu i reviziji. Sada, pošto vi u članu 15. ovog predloga zakona predviđate da će se na stambenu zajednicu primenjivati pravila koja se tiču to znači da će se na njih odnositi pomenuti zakon o računovodstvu i reviziji i da će on imati dodatno opterećenje u smislu obaveze vođenja knjigovodstva, podnošenja završnog računa i slično. To je jedno od opterećenja i namet građanima Srbije koji treba jasno da se kaže.Mene kaže.Mene jako brine činjenica da imamo profesionalno upravljanje koje može biti nametnuto. Nije sporno da postoji profesionalni upravnik zgrade kojeg bi Skupština, odnosno sada stambena zajednica lično angažovala i nije sporno da mu oni za to plate određenu nadoknadu, međutim, ono što je sporno jeste što vi namećete, i to po izuzetno kratkim rokovima, brojne mogućnosti da se uvede prinudno upravljanje u zgradi i da tada visinu nadoknade utvrđuje lokalna samouprava.Znate, radi se o neukim strankama. Radi se o vrlo složenim zajednicama. Na primer, čuči smo od jednog poslanika, koji živi na Banjici u soliteru od preko 20 spratova, da je izuzetno teško organizovati skupštinu stanara i organizovati izbor lica koje bi obavljalo te poslove. Zbog toga zaista mi nije jasno zašto imate tako kratke rokove u zakonu, a tiču se bukvalno svih stavki koje ste predvideli.Jedna od stvari da niste imali dobru nameru ukazuje i veliki raspon kazni za fizička lica, odnosno za vlasnike posebnih delova vi predviđate od 5.000 do 150.000 dinara, a za stambenu zajednicu od 50.000 dinara do 2.000.000. dinara. To je velika opasnost i veliko opterećenje potencijalno za brojne naše građane koji su izuzetno osiromašeni, ako imamo situaciju da kod nas postoji akciza na struju, pa 15 milijardi uzmemo na to, da je 22 milijarde oduzeto od plata ljudi koji rade u javnom sektoru, da su smanjene penzije, da imamo izuzetno visok porez na imovinu. Šta je zanimljivo kod poreza na imovinu? Naime, vi članom 58. i 61. predviđate da će se obaveze koje uvodite ovim zakonom i za hitne intervencije i za tekuće održavanje, ali i za investiciono održavanje zgrade, da će se bliže propisivati pravilima koje uređujete uređujete vi, to jest vaše ministarstvo, odnosno jedinica lokalno samouprave.Znamo da kod poreza na imovinu jedinice lokalne samouprave su bile poprilično široke ruke u svom u svom interesu, pa su razrezivale izuzetno visok nivo tog poreza, pa postoji velika bojazan da će se isto tako ponašati i u ovom slučaju.Evo, gospodin koji je govorio pre mene, a koji dolazi iz Surčina, može da potvrdi da, recimo, ljudi imaju osnovicu za porez u Surčinu kao da žive u Požeškoj ulici na Banovom brdu, da čak tamo neke hale koje služe za privrednu delatnost, kada recimo uzimaju kredite kod banaka, tržište im se proceni na 300, 400 evra, a lokalna samouprava ih proceni na 1.100 evra prilikom utvrđivanja poreza na imovinu.Tako da, zaista moramo voditi računa da postoji veliki broj lica, naročito u centru grada, evo, konkretno u Beogradu postoji veliki broj lica koja su skromnih materijalnih mogućnosti. Vi to negde i konstatujete. U obrazloženju ovog zakona kažete da rezultat privatizacije je stvorio fenomen siromašnih vlasnika zbog hiper inflacije koja je sve obesmislila, pa onda nemaju oni dovoljno sredstava da plaćaju troškove posedovanja imovine, što se posebno odnosi na troškove investicionog održavanja i unapređenja stambenih zgrada. To ispravno konstatujete, ali iz svega ovoga proizilazi da vi kada želite da nametnete neke nove obaveze, pre svega kod investicionog održavanja, ne vodite računa da su upravo ti siromašni vlasnici te imovine. Kako će oni moći da odgovore na tolike namete koje im namećete?Šta ćemo sutra kada dođemo u situaciju da neki penzioner koji živi, recimo, u centru Beograda i koji ne može da sredi fasadu, ne može da uvede izolaciju, ne može da učestvuje u finansiranju profesionalnog upravnika, ne može da odgovori svim tim vašim nametima, da li on mora da proda stan i da se preseli na periferiju? zaista možemo da budemo uplašeni, bar mi koji živimo u gradu Beogradu, s obzirom da znamo da je gradski menadžer Goran Vesić, koji već 20 godina drma ovim gradom i po zlu je poznat.Osvrnuo se i na ove zaštićene stanare. Znate, dosta je ovde već rečeno o tim ljudima koji su bili u nemogućnosti da otkupe te stanove. I nije sporno, hajmo da primenimo isto to na razne tajkune koji su, pre nego što ste vi došli na vlast, ja se slažem, ali u nekom prethodnom periodu, mogli da razgrabimo imovine zadužbina za svoje poslovne potrebe po istoj toj Knez Mihajlovoj, po istim tim Terazijama, pa da kažemo – dobro, gospodo, hajde mi to sada da uzmemo vama, a da na periferiji Beograda neki prostor vama poslovni drugi odredimo u istoj kvadraturi. To bi onda bilo, gospodo iz Srpske napredne stranke, odnosno iz Vlade Republike Srbije, pravedno.Želeo bih da se osvrnem na još jednu konstataciju. U javnoj raspravi vaš pomoćnik, sedi tu pored vas, sa desne strane, gospođice ili gospođo, ja se izvinjavam, Atanacković Jovanka, ako se ne varam, izjavila je da pravo na stan nije kategorija koju poznaje Evropska unija. E, pa vidite, mi se tu upravo ne slažemo sa vama. Ja imam takav podatak da je u jednoj od ranijih rasprava tako nešto izrečeno. Mi upravo mislimo suprotno. Ne znam kako to gleda Evropska unija, ali Dveri smatraju da je pravo na stan jedno od osnovnih ljudskih prava i da svaki građanin Srbije treba da ima stan.Pitam vas, da li je ovo plan da se razvlasti i da se oduzme jedina tekovina koju mi nosimo iz prethodnih 25 godina? Jer, to što imamo stanove u vlasništvu, znate, veliki procenat građana Srbije ima nekretnine u sopstvenom vlasništvu, čak ja mislim da je to procenat kojim se mnoge zemlje Evropske unije ne mogu podičiti, da li je to neki plan da nam uzmu ono poslednje što mi imamo?I, da citiram mog uvaženog kolegu gospodina Vladimira Đukanovića, gospođo ministarka, da li ste vi autor, odnosno da li je Vlada Republike Srbije smislila ovaj zakon, ili je možda on smišljen upravo u Briselu, ili trilateralnoj komisiji, ili kod Džordža Šoroša, pošto ste vi, prema kolegi Đukanoviću, oponent upravo tih institucija? Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Hvala, gospodine predsedavajući.Vi znate, dame i gospodo, da na svakakve besmislice mi ovde odgovaramo kad god je to potrebno, ali ne moramo baš na svaku. Ono što vredi pomenuti, čisto za slučaj da će neko ovo da pogleda, jeste da je upravo Predlogom zakona o kom se raspravljalo i predviđena zaštita zaštićenih stanara, kao i briga o ugroženim društvenim grupama, opet u smislu njihovog smeštaja. Toliko na temu bilo kakvog, čak i teoretske pojave mogućnosti da neko pravo bude ugroženo onima kojima su ta prava bila garantovana i do sada. Naprotiv, upravo je i cilj da ta prava budu zaštićena još bolje i još kvalitetnije. Ako neko slučajno ima bilo kakvu nedoumicu po tom pitanju, ova rešenja, dobra, svakako bolja od onih koja su bila na snazi, mi smo smislili sami, baš kao što radimo i sve ostalo. Autoprojekcija jeste česta pojava, ali od strane onih koji dobijaju servirano i mišljenje i tekst koji će da isporuče nema potrebe da postoji bilo kakva bojazan za nas. Mi svoje odrađujemo kako treba. Hvala lepo. Nemate pravo na repliku, kolega Nogo.Reč ima ministar Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Zaista ste u ovom vašem obraćanju pričali, prvo, najmanje o samom Predlogu zakona. Valjda niste imali dovoljno vremena, kako vi kažete, da to sve pročitate. morate da znate, pre svega u zgrade moramo da ulažemo i moramo da ulažemo u održavanje tih zgrada, jer će, ako to ne budemo radili, one da se sruše, a kada se sruše postaćemo beskućnici, a mislim da to nije cilj.Prema cilj.Prema tome, zgrade moraju da se održavaju, mora da se upravlja tim održavanjem zgrada i apsolutno je netačna konstatacija da se prave neki dodatni nameti i da to građani neće moći da plate. Do sada svi oni, odnosno svi mi imamo obavezu plaćanja održavanja zgrada i svi oni koji su poštovali zakone i koji su poštovali, odnosno plaćali svoje obaveze, neće imati nikakvih problema, osim što ćemo sada da uredimo način na koji se vrši praktično upravljanje održavanjem zgrade.

to sad što vi govorite o kratkim rokovima, o tome da treba neke stvari raditi postepeno itd, onda mi se čini da nikada nećemo urediti ovu oblast. Dakle, mi tako ne funkcionišemo, mi hoćemo da stvari uređujemo. Snimili smo vrlo jasno stanje, bilo nam je potrebno dve godine da vidimo tačno kada govorimo o stanovanju gde smo danas i predložili smo ovaj zakon upravo u želji da stvorimo uslove da svi imaju stan.Apsolutno je netačno da je bilo ko iz Ministarstva, pa i pomoćnika koju ste pomenuli rekla – pravo na stan nije kategorija koju poznaje EU. Naprotiv, ovaj zakon stvara uslove da svi, pre svega vremenom, rešavaju svoje stambeno pitanje, i oni koji danas ne mogu i nemaju, ali postoje drugi vidovi stambene podrške koji će im omogućiti da jednog dana imaju stan i da mogu

nije jasno kako mi to mislimo da uredimo, a ja vam sad kažem da je vrlo važno da uredimo pitanje stanovanja, jer ako to ne budemo završili, a sve vreme se pozivate na tekovine i na prava, onda mi se čini da nećemo moći da razgovaramo o svim drugim pravima. promicanje priče da li vam je to rečeno u Briselu, da li je to iz EU itd, sve to može simpatično da zvuči u nekoj kampanji, ali naš najveći partner jeste upravo EU. Nije nikakav problem, ako vi mislite u vašoj politici da treba potpuno da se prekine, onda to znači da sve firme koje ovde u ovoj državi postoje, da sve te firme koje zapošljavaju ovde ljude, da sve to što radimo u toj spoljnotrgovinskoj razmeni ne treba više da postoji i onda to treba lepo i jasno da se kaže.Dakle, taj prvi deo što ste rekli, fino, to je vaš stav. Kada budete došli jednog dana na vlast, građani Srbije treba lepo da znaju da neće onda biti više ništa od tih kompanija koje su ovde otvorile radna mesta i da će ljudi ostati sigurno bez posla sa politikom koju vi predlažete. Samo da budemo skroz jasni do kraja šta to znači, u odnosu na ono što vi sada propagirate i govorite. Prvo, meni je drago što niste argumentima, pre svega moj kolega narodni poslanik, a i vi niste argumentima mogli da mi odgovorite, jer ja sam upravo pominjao samo zakone, pa sam vam citirao čak i nekoliko članova, čl. 15, 16, 58, 61, kaznene odredbe tamo u članu 132, 133, kao i samo obrazloženje zakona koje smo naveli.Prosto, morate da shvatite i mene, ja kao narodni poslanik imam visoko mišljenje o drugim kolegama narodnim poslanicima, pa sam zato morao da vam postavim neka pitanja, jer sam takve stvari čuo iz usta jednog narodnog poslanika, konkretno kolege Vladimira Đukanovića. Meni je drago da ste mi vi pojasnili odnos SNS prema EU i evrofanatizmu, s obzirom da

vi, ja odgovorno tvrdim, uvodite dodatne troškove i dodatne namete za građane. I da, ovo će biti veliko opterećenje za osiromašene građane Srbije.Ja se slažem – ajmo da pokrenemo stvari, kao što ste jutros rekli i ajmo da uredimo ovo pitanje. Ali, pre svega, ajmo da povećamo plate ljudima, ajmo da živimo bolje, da se pokrene privreda, jer nemaju ljudi odakle ovo da plate. mora da nam bude jasno. Ipak ovo nije Švajcarska. I ono što vi govorite kao vašu politiku, to je jedno, ali je realnost sasvim drugo. I narod Srbije ne može da izdrži sve te obaveze i sve te namete koje ste nam nametnuli. To je istina i to je ključ ovog problema. Mi bi lako da smo bogati kao Švajcarska, ovaj zakon bi bio super. Ali, nismo, gospođo ministarka. To morate da shvatite.Još jedno pitanje – da li znate da je sličan ovakav zakon, sa sličnim odredbama, već usvojen i postoji u Makedoniji? I da li znate zašto je korišćen u Makedoniji? Za zloupotrebe prilikom izbora, jer su ti upravnici popisivali stanove u kojima niko ne živi, pa su onda pred izbore lažno prijavljivali 10, 20 lica i omogućavali im da glasaju. A setimo se onih poziva pred prošlo glasanje... se.Reč ima ministar, dr Zorana Mihajlović. oni ljudi koji su socijalno ugroženi. Ovaj zakon po prvi put vrlo jasno definiše i kriterijume ali i sve moguće grupe koje mogu da koriste socijalne mogu da koriste socijalne stanove. Mislim da je to važno.Da, možete vi reći da mi nismo Švajcarska, ali mi treba da se trudimo da budemo uređena i moderna država i učinićemo sve u tom smislu.Kada govorite o komentaru mog kolege iz Srpske napredne stranke, onda treba da kažete vrlo jasno šta je on rekao. Dakle, i sa tim se ja slažem i to jeste politika Vlade. Da, mi idemo ka putu ka putu ka evropskim standardima, ali, u isto vreme, ne zanemarujemo odnose i sa Kinom, i sa Rusijom i sa SAD, i sa svim zemljama, jer mi smo previše mali da bismo se samo opredeljivali prema jednoj strani.A ono što vi radite, vi kroz jednu zaista čistu demagogiju objašnjavate i pokazujete građanima da je ta Evropa grozna, a u isto vreme, naš je najveći partner, a vi ćete se okrenuti samo jednoj strani. Samo da bude jasno, politika Vlade je, politika Srpske napredne stranke je jasna i nismo slučajno dobili više od 50% glasova na poslednjim parlamentarnim izborima. Reč ima narodni poslanik Jovica Jevtić. (Nije tu.)Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. (Nije tu.)Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Izvolite. **Milimir Vujadinović** Hvala, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predstavnici Vlade Republike Srbije, poštovana ministarko sa saradnicima, ulazimo u 13 sat ove rasprave i hvala vam, pre svega, dosta je toga danas izrečeno, i hvala vam što ste svih ovih 13 sati strpljivo sedeli i pažljivo saslušali sva naša izlaganja i odgovorili na sva postavljena pitanja. Bila su sva potpuno jasna, za razliku od čestih populističkih izjava, nastupa, za razliku od uvreda i suvislih pitanja na koja ste danas morali da odgovorite. Mislim da je dosta toga rečeno i trudiću se da budem dosta kraći, jer polako već ulazimo u sitne sate. Pokušaću samo ukratko, Zakon o stanovanju, Zakon o komunalnim delatnostima i ono što je, verovatno, dosta bitno, a nekako je danas promaklo – Sporazum sa Narodnom Republikom Kinom kada je u pitanju međusobno ukidanje viza za naše građane.Kada je u pitanju Zakon o komunalnim delatnostima, dosta je tu bilo u javnosti nekakvih nedoumica. Bilo je

ta javna rasprava interesovala, verovatno bi znali da su širom Srbije održane javne rasprave kada je u pitanju Zakon o komunalnim delatnostima, a samim tim i u Subotici, u lokalnoj samoupravi iz koje ja dolazim. Znate da je već u Subotici bilo

zakonom su jasno i precizno definisane komunalne delatnosti.Ono što je iz Subotice stiglo kao inicijativa, znate i sami, ticalo se rada pogrebnih preduzeća, pre svega privatnih. U članu 3. vidimo, kada su u pitanju odredbe koje se menjaju i dopunjuju, razdvojena je ta definicija upravljanjima grobljima i sahranjivanjima i pogrebne delatnosti, što će omogućiti privatnim pogrebnicima da i dalje zadrže

vam što ste imali razumevanja za sve ono što je stizalo iz moje lokalne samouprave i hvala vam što ste shvatili problem sa kojim smo se suočili. Ovo je velika stvar za lokalnu samoupravu iz koje dolazim.Drugi deo Zakona o stanovanju, dve neke nove kategorije – stambena zajednica i ovaj pravilnik koji određuje međusobne odnose stanara. Stambena zajednica, za razliku od onoga što je do sada, dobija nešto što je mnogo šire od onoga što je održavanje zgrada. Može, kao takva, da nastupa kao pravno lice pred organima uprave, čak i pred sudskim organima. To je velika stvar.Pravilnik o međusobnom uređenju odnosa stanara je nešto što omogućava da zakon ulazi u njihove međusobne odnose samo u onim najvažnijim stvarima, sve ostalo prepušta stanarima da se sami dogovore i to je dobra stvar da nekim svojim domaćinskim upravljanjem najbolje odluke donose za svoje zgrade.Ono što što mi je danas negde promaklo, meni je drago da pojedini predstavnici opozicije podržavaju ovaj zakon kojim se

taj zakonski predlog. Međutim, koji je to stepen licemerstva prema građanima Srbije i nekakvog političkog populizma, reći ću vam samo jednom činjenicom. Jedna od njihovih istaknutih članica, potpredsednica tog virtuelnog pokreta, kaže, a inače je zaposlena na jednom američkom konzorcijumu za nuklearnu

virtualnog pokreta – ne odu u pogrešne ruke, pogotovo u Kini, Indiji i Rusiji“. Dovoljno je govoriti o stepenu licemerstva kada taj pokret imamo i njihovo istupanje u ovoj Skupštini i ja ništa dalje od toga ne bih rekao, ali, drago mi je, u svakom slučaju, da će da podrže taj zakon koji je danas pred nama. Hvala vam na svemu i nastavite putem koji ste i

gospođo ministarka sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću se u svom izlaganju kratko zadržati na Predlogu zakona o transportu opasne robe. Želim da kažem da smo danas svedoci ubrzanog razvoja privrede i sve dinamičnijim dinamičnijim privrednim odnosima, zahvaljujući našoj Vladi, na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, tako da se nameće potreba za uređenjem zakonske regulative koja na pravi način reguliše brojne odnose i situacije, sve sa ciljem da bude pravna podrška pre svega privrednim subjektima, ali i ostalim akterima privrednih odnosa.Postojeći Zakon o transportu opasnog tereta iz 2010. godine pokazao je brojne nedostatke i manjkavosti, pa umesto da pospešuje nesmetane privredne odnose, on je neretko bio kočničar tih odnosa, zaplićući privredne subjekte u brojne administrativne zavrzlame, koje su bile predviđene, pokazalo se, same za sebe.Osim brojnih nedostataka postojeće regulative, ima još bitnih razloga koji čine neophodnim promenu ovog zakona, tako da ću navesti neke od njih. Završetkom autoputa kroz Srbiju u 2017. godini, tranzit kroz našu zemlju, a time i transport opasne robe biće povećan.

i sredinu, kao i po ostale učesnike u saobraćaju, tako da su neophodna što bolja zakonska rešenja koja bi imala za cilj da deluju pre svega preventivno, kako bi se izbegle neželjene posledice prilikom transporta opasne robe, znači, potrebna su nam zakonska rešenja koja omogućavaju unapređenje bezbednosti u transportu opasne robe.Evropske integracije čine svoje i Srbija se i Srbija se sve više uklapa u regulatorni sistem EU. Naime, potpisivanjem brojnih regionalnih i međunarodnih ugovora i protokola što je taksativno navedeno u članu 4. predloga ovog zakona u obavezi smo da odredbe tih ugovora inkorporiramo u naše nacionalno zakonodavstvo i što pre prevaziđemo anahrone standarde koji koče dalji privredni razvoj nacije i ugrožavaju bezbednost i zdravlje ostalih učesnika u saobraćaju ali i samog stanovništva.Cilj je da se opasna roba i u drumskom i u železničkom i u rečnom transportu prevozi na što bezbedniji način od jedne do druge destinacije, pri tom ne ugrožavajući same prevoznike ni okolinu.

sa izuzetno opasnim i toksičnim sadržajem koji se usled havarija izliva ugrožavajući time bezbednost stanovništva o razmerama dugotrajnih štetnih uticaja i posledica na životnu sredinu i eko sistem. Svi smo, verujem upoznati u potrebnoj meri.Donošenje novog zakona je samo prvi korak u uspostavljanju savremene regulative u ovoj oblasti. Nakon toga da bi zakon zaživeo u punom svom obliku i kapacitetu nadležna ministarstva će blagovremeno doneti sve potrebne pravilnike i podzakonske akte koji će omogućiti celovitu primenu zakona. Ovom prilikom hoću da kažem da je u ovom predlogu zakona su zainteresovane strane kroz javne konsultacije imale priliku da iskažu svoje mišljenje, svoje primedbe, svoje sugestije i predloge. Iako se ovaj zakon odnosi na relativno mali broj privrednih subjekata, tu prvenstveno mislim na subjekte koji se bave transportom opasne robe, refleksno dejstvo bezbednog, odnosno ne bezbednog transporta opasne robe i na stanovništvo u celini, na životnu sredinu je nemerljivo, tako da je usvajanje ovog zakona u interesu svih nas kao društva u celini i zato pozivam sve kolege da glasaju za ovaj predlog zakona, kao i za ostale predložene predloge zakona koji su predmet današnje sednice. Ja vam se zahvaljujem. se.Reč ima narodna poslanica Studenka Kovačević. **Studenka Stojanović** Zahvaljujem predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri kada govorimo o Predlogu zakona o upravljanju aerodromima, moram da izrazim ogromno zadovoljstvo što ste prepoznali potrebu za razvoj aerodroma u Srbiji. Vazdušni saobraćaj osim u svakodnevnom životu građana ima veoma značajnu ulogu u razvoju privrede i turizma.Ovim zakonom se delatnost upravljanja aerodromima definiše kao delatnost od opšteg interesa i osim mogućnosti za izgradnjom novih aerodroma definiše mogućnost za razvoj i modernizaciju postojećih aerodroma sa pratećom infrastrukturom. U Srbiji postoji 39 zvanično upisanih aerodroma koji se razlikuju po nameni, opremljenosti i kapacitetima.Opština Bor na svojoj teritoriji ima aerodrom koji je regionalni. Poseduje asfaltnu pistu na koju mogu da sleću i manji putnički avioni iako je prvobitno bio zamišljen kao sportski aerodrom. Dakle, sadašnji kapacitet piste borskog aerodroma su avioni do 5.700 kg što podrazumeva oko 40 putnika. Poseduje upravnu zgradu i hangar, a prostire se na 60 ha zemljišta.

zakonom stvoren je pravni osnov, odnosno stvorena je mogućnost da koncesija bude jedan od mogućih načina obezbeđivanja sredstava za razvoj, odnosno komercijalizaciju aerodroma.

Omogućava se trajno i kvalitetno održavanje aerodromske infrastrukture i privođenje nameni, kao i bezbedno odvijanje vazdušnog saobraćaja.Predviđeno saobraćaja.Predviđeno je ovim zakonom i donošenje nacionalnog programa razvoja aerodroma u Republici Srbiji koji donosi Vlada, a koji će obezbediti uslove za dugoročni razvoj i unapređenje aerodroma što pokazuje ozbiljne namere da se ova oblast maksimalno uredi. Razvoj borskog aerodroma bio bi jako važan za istočnu Srbiju. Istakla bih da razvoj aerodroma omogućava dalji razvoj tržišta, tržišne konkurencije što implicira poboljšanje privrednih i ekonomskih prilika u državi. Sa druge strane, privrednicima je vreme novac, postojanje više aerodroma u funkciji, na različitim lokacijama u državi omogućava brže i jednostavnije kretanje poslovnim ljudima.Šta je još važno u ovom zakonu? Propisano je i donošenje podzakonskog akta od strane Vlade kojim se bliže uređuju kriterijumi, odnosno merila za dodelu podsticajnih sredstava za aerodrome. Dakle, biće pružena šansa da se i na ovaj način razviju i modernizuju aerodromi u Srbiji.Na kraju, da pojasnim, obzirom da je danas ovde bilo reči o tome ko može da obavlja delatnost upravljanja aerodromom, pa čini mi se da postoje neke nejasnoće. Dakle, operateri mogu biti javna preduzeća, društvo kapitala, društva sa ograničenom odgovornošću, ali i preduzetnici koji ispunjavaju uslove u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti. Da rezimiram, dajem apsolutnu podršku ovom zakonu i pozivam kolege poslanike da učine to isto u danu za glasanje.

koji u sebi sadrži i treći zakon, a to je stambena podrška.Stalno nam večeras spočitavaše kako je ovo zakon po hitnom postupku, kako ništa ne valja, kako ima nameta. To naprosto nije tačno. Tačno je da nije zakon po hitnom postupku nego je bila javna rasprava i svi su mogli da se izjasne o tom zakonu, i nevladine organizacije, institucije, različite organizacije i 27 institucija se upravo oglasilo pozitivno. Ovo je jedan odličan zakon sa svim aspekata. Sadrži u sebi dosta ekonomije, socijalu, sadrži ono ono što je mene fasciniralo kao ženu, a to je uvođenje u ljudska prava. Znači, sada imamo nešto što nikada do tada nije bilo ni spomenuto, a kamo li uvedeno.O čemu se radi? Radi se o tome da ranjiva grupa, marginalna grupa, kao i žene žrtve nasilja ili ne samo žene nego bilo ko u partnerskom odnosu nikada neće biti ostavljen na cedilu, nego šta se dešava? Desiće se da ukoliko je neko žrtva nasilja dobiće nužni smeštaj. Mi smo jedno humano društvo. Mi smo jedno društvo koje se približava polako EU i mi smo društvo koje će jednog dana živeti Švajcarska. A da bi se to desilo, pa moramo uvoditi neke nove i pojmove i bolja rešenja za ovu državu.Naime, državu.Naime, šta je cilj ovog zakona? Rešavanje pravno-imovinskih odnosa koja nisu rešavana od 2009. godine, a i ti zakoni 1992, 1995. pa 2009. godine ništa pametno ni pozitivno nisu dali. Sada ćemo rešiti problem zaštićenih stanara. rešavamo i zaštićene stanare i rešavamo vlasnike stanova, očajnike koji po 70 godina ne mogu da uđu u svoj stan. Vraćamo ih u svoje stanove, a lokalna samouprava ima tu ulogu da sve zaštićene stanare, da im obezbedi stanove u roku od 10 godina. Znači, em ćemo im obezbediti stanove iz javne svojine, em će ti ljudi moći da otkupe stanove koje nikada nisu mogli da otkupe, jer se nalaze u tuđim stanovima. Znači, bravo za Vladu i ministarstvo Republike Srbije.Drugo, teško je bilo 19 godina, niko ništa prstom makao nije što se tiče stanovanja jer su urušeni fondovi stambeni, jer ima mnogo nedoumica, jer ima mnogo pitanja. Teško je bilo, a ne samo da nije bilo snage, nego nije ni bilo obrazovanih ljudi, nije bilo timova koji bi ovaj zakon mogli da donesu. Treba imati petlje za nešto ovako.Spočitavaše nam danas da umesto profesionalnih institut koji se uvodi kao nova kategorija, da pričamo o stečajnim upravnicima. Pa kakvi stečajni upravnici? I ovo je alternativa uvesti profesionalnog upravnika znači ako ne želite ili ako ne možete da imate u svom komšiluku kada rešavate problem svoje zgrade čoveka koji će raditi to za vas, onda će morati profesionalni upravnik, trebalo bi da radi to za vas. Ja prva nemam vremena da se bavim svojom zgradom iako se trudim onoliko koliko mogu, pa ću dati šansu nekome. Zatim, daćemo čoveku, skinućemo ga sa biroa, to je jedan dobar zakon, jer ćemo zaposliti ko zna koliko ljudi. U Beogradu ima enormno mnogo zgrada. Ovaj zakon je dobar i što se tiče svih nas i svako normalan će pomisliti da treba dati šansu ovom zakonu sa više aspekata. Hvala na pažnji, ja sam sigurna da ću u danu za glasanje, svi ljudi koji su danas diskutovali protiv ovoga reći da ovom zakonu. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite. **Milanka Jevtović Vukojičić** Poštovani predsedavajući, uvažena ministarka sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, pred nama je danas set zakona iz nadležnosti Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture i moram da kažem da svi zakoni imaju jednu zajedničku karakteristiku, a to je da doprinose ekonomskom napretku i razvoju naše zemlje i da unapređuju kvalitet života stanovnika Republike To svakako jesu razlozi zbog kojih će SNS u danu za glasanje podržati ove zakone.Moram da istaknem da ova Vlada odgovorno prilazi svim problemima i svim aspektima razvoja i napretka naše zemlje zemlje i zahvaljujući, naravno, tom odgovornom pristupu i odgovornom donošenju, kako pravnog okvira, tako i odgovornoj implementaciji donetih zakona, mi smo napredovali na listi Svetske banke, i to sa 91. mesta na 54. mesto tokom 2015. godine, a tokom 2016. godine, takođe, smo napredovali i nalazimo se na 47. mestu. Svakako da su zakoni koji su doneti upravo iz nadležnosti vašeg ministarstva, pre svega, što se tiče izdavanja elektronskih građevinskih dozvola, doprineli da Svetska banka ceni da u našoj zemlji postoji povoljna investiciona klima koja se tiče i privlačenja i stranih investitora i naravno investitora iz naše zemlje.Ono na šta sam htela da ukažem, a što se danas negde provuklo kao opaska to je da Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada urušava ljudska prava. Ja moram naprosto da kažem da to apsolutno nije tačno. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada u stvari na najbolji način u sebi implementira, pre pre svega, Ustav Republike Srbije, zatim Zakon o međunarodnom paktu, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, smernice i preporuke kada su u pitanju lica za koje je neophodno izvršiti raseljavanje, kao i druge preporuke Saveta Evropske komisije.Takođe, moram da istaknem da član 78, koji je danas spomenut, precizno i jasno odnosi se na iseljavanje lica koji su suprotno Zakonu o planiranju i izgradnji i na tuđem zemljištu izgradili svoje stambene objekte, ali bez obzira na to, upravo u članovima zakona od do 88, na detaljan i precizan način reguliše se zaštita ljudskih prava, poštujući pre svega princip zakonitosti, poštujući pre svega princip zaštite dostojanstva tih lica, poštujući princip stepena zaštite socijalne ugroženosti tih lica,

za koje je predviđeno iseljavanje, i to počev od onog ranog javnog uvida u plan iseljavanja, gde je sem lica koja se iseljavaju neophodno prisustvo i organa socijalne zaštite da bi se tim licima pružila puna podrška.Takođe, ovaj zakon, a poštujući upravo ljudska prava, predviđa i pravo na pružanje besplatne pravne zaštite, kao i pružanje drugih prava i socijalne i zdravstvene, jedan uopšte multisektorski pristup i, pre svega, pravo na očuvanje porodice, što znači da članovi jedne porodice, jednog domaćinstva ne mogu se razdvajati prilikom preseljenja ukoliko oni to ne žele. Svakako, ovo su napredni ovo su reformski zakoni, ovo su inovativni zakoni i nema dileme da ćemo ih podržati. Zahvaljujem.

Predsedavajući, uvažena ministarka i pomoćnici, dame i gospodo poslanici, odmah na početku da kažem da ću u danu za glasanje glasati za predloženi set zakona, a u mom obraćanju osvrnuću se samo na neke od predloženih.Već dugi niz godina slušamo i susrećemo se sa velikim problemima koje imaju komunalna preduzeća. Jedan od osnovnih uzroka tih problema jesu ne naplaćena potraživanja koja se kreću i do 30% ukupnih prihoda. ova preduzeća i lokalne samouprave koje su bile odgovorne za njihov rad nisu uspevali da obnavljaju i uvećavaju kapital, već se kapital koji se u najvećoj meri očitao u tehničkoj opremljenosti upravo smanjivao. Kao rezultat, ova preduzeća su gubila efikasnost za usluge koje obavljaju a zaposleni su ostajali bez zarade. Sada će sva ova odgovornost preći u ruke privrednika koji će na konkursu dobiti posao za servisiranje određenih komunalnih usluga.Već godinama postoji neujednačena cena za komunalne usluge i sve je uglavnom prepušteno nadležnosti lokalne samouprave. Upravo zato je ovo veoma važan predlog zakona, jer će se postići veća kontrola cena, kao i kvaliteta komunalnih usluga.Novina usluga.Novina je dakle da će se postići veća transparentnost, ne samo u otvorenim konkursima i kontroli cena, već će se konstantno proveravati kvaliteti komunalnih usluga. Takođe, građani, odnosno korisnici komunalnih usluga će biti oni koji će davati svoj sud, a ukoliko se ukaže na nedostatak i propust lokalna samouprava biće obavezna da pokrene postupak preispitivanja rada, kao i da odredi rok do 90 dana pružaocu usluga za otklanjanje nedostataka i izjašnjavanje. Kao što već znamo, konkurentnost zahteva moderno opremljena preduzeća, što znači da će kao takva moći da se efikasno i značajno uključe u situacijama, kao kada smo imali poplave u našoj zemlji ili u slučajevima kada se zbog klizišta pojave odroni.Ovaj predlog zakona će pravilno urediti komunalni servis u lokalnim samoupravama, tako što će označiti jednog pravnog subjekta, kao glavnog i odgovornog za određene komunalne usluge u lokalnoj samoupravi koji će pokazivati ozbiljnost, biti efikasan u servisiranju svojih usluga i što je od suštinske važnosti imati sluha za svoje korisnike.Veoma je važno, kada je u pitanju budžet Republike Srbije, da ukinemo izdatke za ovu vrstu usluga i otvorimo prostor za slobodnu tržišnu utakmicu, kao što to nalažu i standardi EU. Zbog toga će, prema proračunima, Zbog toga će, prema proračunima, biti potrebno povećati iznos cene ovih usluga za oko 15 do 20% što je minimum za ekonomsku održivost ovih preduzeća.Ovo

od usluga komunalnog servisa, pogrebna usluga, sada će biti dostupnija i otvorenija za privatnike koji žele da konkurišu i međusobno se nadmeću, a razdvajanjem pogrebnih usluga na dve delatnosti, upravljanje grobljima i sahranjivanje i pogrebnu delatnost, dobijamo nova radna mesta i povećanje zaposlenosti.Sledeće što bih spomenula u kratkim crtama je Zakon o transportu opasnih roba u kome se uvodi nekoliko novina koje će rešiti veći broj problema u praksi. Ovim predlog rešen je problem neujednačenog postupanja imenovanih dela u izdavanju ADR sertifikata za drumska vozila, zatim predviđena je primena instituta tzv. odstupanja od primena tehničkih propisa u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju koji koriste i same države članice EU, a koji štiti domaćeg prevoznika od visokih troškova, zatim ubrzava se postupak priznavanja isprava o usaglašenosti na osnovu inostrane isprave koje je izdalo imenovano telo u članici EU. Takođe, ukida se obavezno osiguranje propisano važećim Zakonom o transportu opasnog tereta zbog visoke odbitne franšize, a važna je i primena nadležnosti za Uprave za transport na Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.Ovaj Predlog zakona nas približava EU i usklađivanju sa njenim standardima. Na ovaj način problemi koji očigledno postoje se rešavaju na najefikasniji mogući način i smanjuju se troškovi domaćim prevoznicima. prevoznicima. Dakle, reći ću još da su upravo svi ovi argumenti dokaz da je Vlada Republike Srbije uložila ogroman napor i da ću zbog toga glasati za ove predloge zakona. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić. Izvolite. usvajanje sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine za ukidanje viza za nosioce običnih pasoša.Teško je oteti se utisku da je ovaj sporazum potvrda da uspešna spoljna politika jedne države dovodi do njenog ekonomskog razvoja, da je funkcija spoljne politike da dovede do ekonomskog razvoja jedne države, pogotovo kada su u pitanju male države kao što je Srbija, koje moraju da vode jednu ozbiljnu, uravnoteženu politici, kao što je nekada davno govorio jedan od najvećih ministara spoljni poslova Italije Emilio Viskonti Venosta, uvek nezavisni, nikad izolovani, i to je nešto što čemu treba da teže sve države, i takvu viševektorsku politiku, spoljnu politiku koju vodi Srbija možemo danas da vidimo na potvrdi ovog sporazuma koji predstavlja podizanje nivoa saradnje Republike Srbije sa Narodnom Republikom Kinom.Narodna Republika Kina je naš prijatelj. Strateško partnerstvo koje je uspostavljeno sa Narodnom Republikom Kinom, koje je svake godine nadograđivano novim sporazumima, koji se sada nakon uspešnog nivoa saradnje na politički nivo, polako pomera na ekonomski nivo, i poslednja poseta predsednika Narodne Republike Kine rezultirala je sa 22 potpisana sporazuma.Ovde smo danas čuli od mnogih poslanika da li će ovaj sporazum uticati na bezbednost Republike Srbije

Narodna Republika Kina vodi jednu spoljnu politiku tzv. vin-vin politiku, koja iz svakog odnosa sa bilo kojom drugom državom želi da uspostavi partnerski odnos i da će svaka država u tom partnerskom odnosu imati konkretan interes. Tako se sve vreme Narodna Republika Kina ponašala kada je u pitanju Republika Srbija, podrška u međunarodnim institucijama našem teritorijalnom integritetu, našim nacionalnim interesima, Republici Srbiji u okviru projekta 16+1, saradnja sa zemljama centralne i istočne Evrope, i velika šansa za Republiku Srbiju kada su u pitanju infrastrukturni projekti i saradnja u oblasti telekomunikacija, saobraćaja i privredne saradnje.Želim da kažem da će, i to je moj utisak prilikom posete delegacije Skupštine Srbije Narodnoj Republici Kini, da će ovaj sporazum koji budemo potpisali sasvim sigurno doprineti razvoju turizma, jer za razliku od nekih drugih zemalja koje su uspešnom promocijom turizma, nama su to rekli u Turističkoj nacionalnoj agenciji Kine, da samo u Češku godišnje dolazi preko 200 hiljada turista iz Kine, a u Srbiju negde oko 15 hiljada. Ovakav jedan sporazum će sigurno doprineti turitičkom razvoju Republike Srbije. Znači, mi treba da težimo da sa partnerskim prijateljskim zemljama, kao što je Narodna Republika Kina, razvijamo što tešnje, što svestranije odnose, i sasvim sigurno da će ovakav jedan sporazum tome doprineti.Srbija mora da nastavi da vodi više ekonomsku spoljnu politiku, da vodi računa o svojim interesima, da na svakom mestu ostvaruje svoje državne, nacionalne, ekonomske interese i samo tako ćemo uspešno razvijati našu državu i sačuvati našu samostalnost. U tom smislu puna podrška sporazumu sa prijateljskom Narodnom Republikom Kinom. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanika Dragana Kostić.Preostalo vreme poslaničke grupe SNS dva minuta 58 sekundi. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući.Uvažena ministarka sa saradnicima, poštovane kolege, pred nama je danas set zakona koji su jako bitni u sferi delatnosti od opšteg nacionalnog interesa. Jedan od njih je predlog zakona o upravljanju aerodromima. Važno je naglasiti da donošenjem ovog zakona stvaraju se uslovi za davanje aerodroma u koncesije, koja je jedna od načina obezbeđivanja sredstava za razvoj, odnosno komercijalizaciju aerodroma u Srbiji.Ova Vlada, može se pohvaliti i modernizacijom aerodroma „Nikola Tesla“, novoizgrađenom platformom za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja aviona u vrednosti od 570 miliona dinara, što će značajno doprineti redovnosti i frekventnosti je da se nakon 40 godina počelo sa izgradnjom vidikovca na aerodromu, za koji je predviđena investicija oko jedne milijarde dinara. Pomenuti aerodrom u postupku privatizacije, očekuje se da kao model upravljanja izabrana koncesija. Očekivani prihod od te koncesije godišnje bi iznosio 10-ak miliona evra, plus koncesiona naknada oko 400 miliona evra. Od prošlogodišnje dobiti aerodrom Nikola Tesla, moramo naglasiti da je u budžet Srbije uplati 14 miliona evra.Svakako ne treba zanemarivati ostale male aerodrome u Srbiji, kojih ima oko 30-ak, i koji su od posebnog značaja za regionalni razvoj Srbije, kao i u razvoj turizma. turizma. Primer koji svedoči u prilog tome jeste aerodrom u Nišu „Konstantin Veliki“, koji je ove godine uslužio 25 hiljada putnika i očekuje se naredne godine duplo više, a što je značajno za obližnje turističke centre, kao što su Soko Banja, Niška Banja, Stara Planina.Takođe, Planina.Takođe, zahvaljujući ovom aerodromu prevoziće se poljoprivredni proizvodi sa juga Srbije u inostranstvo čime će se ostvariti daleko veća konkurentnost srpskih poljoprivrednih proizvoda na inostranom tržištu, samim tim pospešiti razvoj poljoprivrede u tom kraju.Ne treba zanemariti ni najavljenu donaciju turske vlade u iznosu od deset miliona evra za proširenje i unapređenje aerodroma Morava u Kraljevu, isključivo u civilne svrhe.Preduzeće aerodromi Srbije koje počinje sa radom sledeće godine imaće za zadatak od postavljenja civilnog vazdušnog saobraćaja na tom aerodromu, kao i osposobljavanje za korišćenje već postojećih većih vojnih i mešovitih aerodroma u Srbiji, koji bi se mogli koristiti za prevoz putnika i robe, ali i izgradnju malih aerodroma i povećanje bezbednosti na njima. Korist će imati svi, država kroz budžet, putnici i drugi korisnici usluga kroz bolje uslove za poslovanje i veću bezbednost, a zaposleni kroz kvalitetnije uslove rada.Donošenjem ovog zakona se ostvaruju preduslovi za dalje jačanje aerodromskih kapaciteta u skladu sa evropskim standardima, te otvara mogućnost ekonomskog i privrednog prosperiteta u ovim infrastrukturnim oblastima, kao i u Srbiji. neizbežno je reći da je na današnjem vazduhoplovnom samitu jugoistočne Evrope, naš aerodrom Nikola Tesla dobio sve pohvale, jer samo za 11 godina je udvostručio broj putnika, a prosečno vreme za udvostručenje putnika je 15 godina. U svakom slučaju, podržaću ovaj zakon u danu za glasanje. člana 96. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. **Srđan Nogo** Mogu da se saglasim sa mojim uvaženim kolegama da treba donositi odluke i voditi politiku koja je u interesu građana Srbije i zbog toga smatram da treba odbaciti ovaj Predlog zakona o stanovanju, kao nešto što je na štetu građana Srbije i što izbija novac iz njihovih već osiromašenih džepova.Opet ponavlja, ako hoćete da uvedete red, uvedite prvo red tako da ljudi imaju novac, imaju sredstva da obezbede sebi dostojan život, a ne, evo već 16 godina kako smo na tom putu ka EU i kako se uvodi red u ovu zemlju, sve preko leđa i grbače ovog napaćenog naroda. da se osvrnemo na još jedan zakon.Zakon o upravljanju aerodromima, mogu da se saglasim sa poslanicima SNS koji su iznosili podatke o uspešnom poslovanju aerodroma u Beogradu, ali onda moram da postavim pitanje – čemu jedan ovakav zakon i čemu uopšte namera da dajete na koncesiju aerodrom u Beogradu Nikola Tesla? Ako taj aerodrom ima

ili ove, zašto ga onda dajemo na koncesiju?Svako zna da su aerodromi monopoli. Znači, monopol je imati aerodrom. Ne možete tu da uvodite konkurenciju, znate. Drugo, aerodrom je brend. aerodrom je brend. Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu je ozbiljan brend. To nisu samo materijalna ulaganja, tu se decenijama ulagalo, ali tu je mnogo više i od pista i od sve te tehnike. Tu je pre svega i bezbednosna infrastruktura. Tu je obučenost kadrova, znate. Obučenost kadrova je nešto što je takođe vrlo prepoznatljivo. Dalje, tu je servisiranje koje država daje besplatno, vatrogasna podrška, MUP, DB, svi se oni nalaze i skoncentrisani su na aerodromu. Takav brend i takvu vrednost, zašto bismo uopšte nekome davali, ako već posluje dobro, a ne može da posluje dobro. Ako ne posluje dobro to je onda kriminal, da se ne lažemo.Svako zna da će prihodi i da će Aerodrom Beograd imati rast i po broju putnika i po transportu robe i po ostvarenim prihodima. Zašto onda dajemo nekome to na koncesiju? Odnosno, ja bih morao da preformulišem ovo pitanje - kome želite da date Aerodrom Beograd, sa kim ste već napravili dogovor i kome želite da prebacite ovaj posao? To je ono ključno i pravo pitanje, jer, neverovatna stvar, aerodromi su u većini zemalja sveta u državnom vlasništvu. sveta u državnom vlasništvu. Jedina gora stvar od državnog monopola je privatni monopol. Svugde gde su prešli u privatne ruke došlo je do dodatnih troškova za putnike.Znači, mi kao putnici, recimo, koji koristimo Aerodrom Beograd svaku avio kartu plaćamo evra, znači, aerodromskih taksi 10 evra, bezbedonosnih taksi, itd. minimum. To su fiksni troškovi koji samo se naplaćuju i to je veliki izvor prihoda. Zašto bismo nekome dali taj izvod prihoda, pogotovo kada znamo da će ti prihodi rasti? Ako vi imate 30 miliona evra godišnje sada prihoda, uz sva izvlačenja novca koje imate sa Aerodroma Beograd, pa to je fabrika para sa tedencijom rasta.Da mi neko kaže da država nije sposobna da upravlja takvim preduzećem, to onda država nije sposobna ništa da radi. Ako možete da upravljate državom, vi možete da upravljate bilo kojim preduzećem, pogotovo preduzećem koje ima monopol. Svako bi mogao da upravlja tim preduzećem.Hteo bih da vas pitam, gospođo ministarka, da mi to odgovorite, s obzirom i da imate iskustva rada na Aerodromu, kada ste otišli iz Savezne vlade kao savetnik gospodina Labusa, koliko je meni poznato, vi ste zasnovali radni odnos kao konsultant, dok je aerodromom upravljao gospodin Nebojša Nedeljković, takođe kadar G17 plus. Do duše, on se nije proslavio, ali eto vi ste tada videli kako se loše upravlja aerodromom. Sada imamo situaciju da se bolje upravlja aerodrom, pa bih voleo da se izjasnite o tome.Takođe, bih vas pitao još jednu stvar. Kažete da ćete podzakonske akte doneti u roku od 90 dana. Koliko je meni poznato, vi imate 120 do 150 ljudi u vašem Ministarstvu koji se bavi u toj upravi koja je nadležan za avio-saobraćaj. Pre, recimo, 16 godina u tadašnjoj Saveznoj državi mislim da je taj broj bio dvadesetak ljudi, ne veći od 20 ljudi, što znači da imamo jedan rast od šest do sedam puta broja zaposlenih i nikada rokovi za donošenje podzakonskih akata nisu bili toliko veliki, pa bih voleo da pitam šta rade tih 120 do 150 ljudi. Zaista ne znam tačnu cifru, znam da je u tom rasponu i zašto im treba tri meseca da donesu jedne takve podzakonska pravila?Kako izgledaju koncesije kada sa njima radi SNS? Ono što Ono što me najviše brine, bojim se da će tako proći Aerodrom Beograd. Pa 9. novembra Vlada Republike Srbije je zgradu Geozavoda dala da 30 godina korišćenja „Beogradu na vodi“. Uloženo je 2,5 miliona evra od strane arapskog partnera, ali vrednost tog tridesetogodišnjeg zakupa, kada pomnožite sa 6.000 kvadrata, puta 10 evra, koliko košta mesečni zakup, puta 12 meseci, puta 30 godina, to je preko 21 milion evra. Da li će tako isto proći i Aerodrom Beograd, to je jedno ključno i ozbiljno pitanje na koje moramo da odgovorimo.Što se tiče saradnje sa Kinom, da, mi se zalažemo i pozdravićemo ovaj sporazum koji zaključujemo. Ponavljam, kada smo imali sastanak sa tada mandatarom gospodinom Vučićem ovde u ovoj Narodnoj skupštini, mi smo upravo ukazali kako može da problem prezaduženosti Srbije, kako je već uradila Mađarska, kako to ima nameru da učini Bugarska - da omogući da otkupe obveznice kojim bi se finansirao naš spoljni dug na period bez kamate od pet do sedam godina i na taj način da im se zahvalim u MMF-u i Svetskoj banci, baš kao što je uradio Viktor Orban i da budemo u mogućnosti da vodimo nezavisnu politiku. Mihajlović** Prvo ćemo o aerodromima. Prvo, aerodromi nisu monopoli. Drugo, i ovaj aerodrom će ostati u državnom vlasništvu. Ukoliko se Vlada uopšte bude opredelila i išla eventualno na koncesije, to ne znači da se prodaje vlasništvo aerodroma.Takođe, nije tačna informacija da su aerodromi svuda većinski u državnom vlasništvu. Apsolutno netačna informacija, pa sledeći put ako nemate informacije, da vam pošaljemo te informacije.Zašto te informacije.Zašto postoji potreba ulaganja u Aerodrom „Nikola Tesla“? Meni je jako drago da ste vi primetili koliko je ova vlada učinila od prethodne dve godine upravo na razvoju Aerodroma „Nikola Tesla“ i koliko je i broj putnika povećan i koliko je sada praktično Aerodrom „Nikola Tesla“ postao jedan regionalni hab kada govorimo o aerodromima i u odnosu na sve druge aerodrome u okruženju, kada se gledaju projekcije, ovo je jedini aerodrom koji ima trend rasta.Prema rasta.Prema tome, ako želimo dalje da aerodrom raste, odnosno da prihodi i broj putnika rastu, onda u aerodrom mora i da se ulaže. Te investicije se ne mere sa 10, 20, 30 miliona evra. Te investicije se mere sa stotinama miliona evra da bismo zaista mogli da govorimo o jednom razvijenom regionalnom aerodromu „Nikola Tesla“.Prema tome, razmišljanje jedne ozbiljne Vlade Republike Srbije u kojoj se mi nalazimo jeste kako da omogućimo i kako da vidimo taj aerodrom ne za godinu, dve, nego za deset, dvadeset godina kako će on izgledati i koliko će ne samo prihoda donositi, odnosno koliko će imati povećanje prometa i broja putnika itd. To je razmišljanje zašto želimo da obezbedimo dodatne investicije, koje se mere stotinama miliona evra.Dakle, da li ćemo doneti odluku, kako će ta odluka izgledati itd, to je nešto što je u vremenu ispred nas i svakako i sigurno da će svi biti upoznati sa takvim informacijama i sa takvim odlukama zato što je način na koji mi funkcionišemo javan, jasan i transparentan.Takođe, mi nismo vlada koja će da priča samo neku priču i da vodi kampanju, mi smo vlada koja tačno i jasno radi svoj posao. Ovo što ste vi izgovarali su poluinformacije i poluistine koje zaista u prvom trenutku građanima mogu da izgledaju neverovatno, a onda kada se objasni i kada idemo do kraja u odnosu na ono što ste vi rekli, onda se shvati koliko to što vi govorite zaista prvo ne odgovara istini, a drugo, nažalost, ne štiti interese građana Srbije.Drugo, spominjali ste broj ljudi u ministarstvu. Odmah da vam kažem, Sektor za vazdušni saobraćaj koji vodim ima pomoćnika i dvoje zaposlenih. To su ljudi koji rade na podzakonskim aktima. Dakle, samo radi vaše informacije.Zatim ste spominjali ste spominjali saveznu vladu i moj rad u saveznoj vladi. Ja nikada nisam bila u saveznoj vladi, bila sam u Republičkoj Vladi 2004. godine i negde do sredine 2005. godine. Nakon toga sam bila savetnik za energetsku efikasnost. Tada je napravljen program energetske efikasnosti na aerodromu zbog toga što aerodrom troši jako mnogo energije u tom trenutku, ali sam sa aerodroma otišla onda kada je direktor postao Bojan Krišto.Dalje, Krišto.Dalje, pomenuli ste, takođe, Zakon o stanovanju i uopšte zakone koje smo danas dali, da oni nisu u interesu građana Srbije i da građani Srbije nemaju dovoljno sredstava. Ponavljam još jednom zbog građana Srbije, ne zbog vas, zbog toga što ovo vama služi za kampanju, što je u redu, a ja sam član Vlade i vrlo sam odgovorna prema svim građanima Srbije, Zakon o stanovanju ne donosi nikakve nove namete u odnosu na ono što građani Srbije već sada plaćaju za održavanje zgrada. Zakon o stanovanju nikoga neće ostaviti bez stana. Zakon o stanovanju samo treba da nam pomogne da konačno definišemo našu stambenu politiku i da na Srbiju i na uslove za stanovanje gledamo na neki duši rok, a ne od danas do sutra, i to bi bilo sve. Hvala. pravo na repliku. **Srđan Nogo** Uvažena gospođo ministarka, vi večeras na bilo koje moje izlaganje niste imali ni jedan argument. Mislim da ste vi ta koja vodi kampanju. da ste vi ta koja vodi kampanju. Upravo zbog građana Srbije još jednom ponavljam, nema ni jedan razlog da se aerodrom Beograd da u koncesiju, i to sami konstatujete. Zašto bismo davali sve što donosi prihode.Naime, od 2000. godine sve vlade su vodile politiku o rasprodaji nacionalnih resursa. Vi to dalje želite da nastavite. Želite da date nekome mogućnost da ubira sav profit sa aerodroma Beograd, a zašto to ne bi činila država? To je nešto što vas boli, kada vam neko pokaže istinu i kada razotkrije kako se vi ponašate kao Vlada Republike Srbije. Vi ne radite u interesu građana Srbije, već upravo suprotno radite u interesu sopstvene partije, odnosno u interesu nekih međunarodnih centara moći.Što se tiče Zakona o stanovanju, zla namera zakonodavca može da se vidi i u činjenici da ste predvideli organizacije koje bi trebale da se bave profesionalnim upravljanjem. Zašto niste predvideli profesionalnog upravnika isključivo kao preduzetnika? Šta će nam organizacija? Da dodatno poveća troškove građanima, a ta organizacija, s obzirom da vi činite vlast u većini lokalnih samouprava, sasvim sigurno će biti neki vaš partijski saborac koji će onda imati monopol, kako kod prinudne prinudne uprave u samim zgradama, tako će imati i najveći broj tih upravnika, tako da će biti najčešće moguće samo sa njima zaključiti taj sporazum, a to će svakako dodatno povećati troškove građana. Uvodite novi namet građanima Republike Srbije.Ponavljam, ako hoćete da uvedete red, hajde prvo da promenimo politiku, da nema rasprodaje nacionalnih resursa i, sa druge strane, da se uvede red na drugi način, a ne izbijanjem novca već osiromašenom narodu.Građani Srbije ne mogu da finansijski odgovore na ovaj zakon. Ovaj zakon ili će ostati mrtvo slovo na papiru ili će dobro udariti po leđima građana Srbije. Samo da vas podsetim, u vreme dok ste vi bili na aerodromu, taj direktor aerodroma važni za jednog od najgorih i mislim da su i pripadnici SNS često potencirali Nedeljkovića kao loš primer uprave na aerodromu. Pravo na repliku, narodni poslanik, Vladimir Orlić. pa bar par desetina puta ponovi danas kao razumno, logično obrazloženje, kao činjenica koja je zapisana u zakonu, a neko s druge strane to odbija da prihvati i na sve to kaže samo – niste izneli argumente, ja mogu da razumem na samo jedan jedini način. Ili ne želi da sluša, ili ne želi da čita, ili ni jedno ni drugo nije dovoljno da se dopre do svesti. Ako narodni poslanik ne želi da ostavi utisak naročito pametnog čoveka, njegova stvar. Hvala

Gospodine Arsiću, član 104. kaže – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku.E sad, vidite, u Narodnoj skupštini je do sada bila praksa da kada se direktno zna na koga se odnosi izlaganje, čak i bez spominjanja imena, a konkretno ja sam bio prethodni govornik i gospodin koji je govorio posle mene se direktno obraćao prethodnom govorniku. Direktno se obraćao prethodnom govorniku. Ja mislim da mi uskraćujete ovim načinom pravo na repliku.Ne vidim zašto gospodin Orlić, ja se nadam da on ne bi bio tek bez razloga postavljen za zamenika predsednika poslaničke grupe SNS i da je dovoljno rečit da se upusti u polemiku sa kolegom narodnim poslanikom. Nema potrebe vi da ga štitite od razmene argumenata.

Kolega Orlić nije spomenuo ni prethodnog govornika, ni prethodno izlaganje, ni poslaničku grupu, ni ime, ni prezime. Samo je rekao…(Srđan Nogo: Znači

niti prihoda, niti poreza, kada govorimo o aerodromu, i to apsolutno nema nikakve veze sa bilo kakvom rečju koja se zove rasprodaja. Vi ste rekli rasprodaja.Zašto se ulaže u aerodrom? Ja mislim da je to svakom građaninu jasno. Ako ne građaninu, onda svakom ekonomisti. Vas razumem, niste ekonomista. Ali, znači, ničega se ne odričemo i ne radimo to na neki način na koji su to nekad davno, ne tako davno u stvari, od 2000. godine često radilo.Dakle, želimo da ulažemo dalje u aerodrom „Nikola Tesla“, hoćemo da se razvija i hoćemo da budemo najbolji aerodrom u regionu. Trenutno se nalazimo na trećem mestu, iza Budimpešte i Bukurešta, a hoćemo da budemo na prvom. To je razlog, a ne pričamo uopšte o privatizaciji, nego pričamo o stvaranju uslova da se ulaže u aerodrom. Videćemo, urediti i uraditi onako kako je najbolje i u interesu pre svega naše zemlje, jer mi smo Vlada Republike Srbije i radimo za našu zemlju. Hvala.

da govorim o Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada.Ako ste toliko sigurni da će ovaj Zakon o stanovanju doneti i dovesti do promena u smislu boljeg standarda građana Srbije, zbog čega ste nekoliko puta danas rekli da narodni poslanici ne plaše građane Srbije, odnosno javnost?Verujte javnost?Verujte mi, ja sam pokušao da zamislim zgrade sa lepim fasadama iz prepodnevnog razgovora, ali nije mi pošlo za rukom. Naravno, ne u celosti. Imamo mi i sad zgrade sa lepim fasadama, imamo izuzetno dobre, imamo i pametne zgrade, samo je pitanje ko tamo može da stanuje.Ako

utisak da je samo do sada bio problem ovog zakona i da će onda biti mnogo bolje, neuporedivo bolje. Znači, neće više biti problema sa pokvarenim liftovima, neće biti problema bilo koje vrste i svi će imati rešena stambena pitanja. Nije to tako.Evo, ja bih vas zamolio i čini mi se da je samo jedan zakon koji građani Srbije poštuju i primenjuju u celosti, a to je Zakon o državnim praznicima. Hajde, budite iskreni i dogovorite kada ja budem završio sa svojim izlaganjem, kada očekujte kad ovaj zakon stupi na snagu da će biti tako kao što ste vi zamislili, tako kao što su narodni poslanici koji podržavaju Vladu Republike Srbije rekli? Nije tako i ja ću sada nekoliko stvari da kažem koje vi niste imali u vidu ili nećete o njima da pričate.Naše nastojanje da se popravi kvalitet ovog zakona je bilo u smislu da ovu oblast treba urediti bolje nego što je do sada bila uređena, ali nije ovo zakon koji će do toga dovesti. Vi znate, verovatno ste bili učenik i imali priliku da vidite kako to rade oni koji nisu najbolje spremili materiju prilikom pismenog zadatka, pa kad prepisuju od drugih oni prepišu za trojku,

nekoliko stvari koje su više leksičke prirode, ali bavićemo se malo i suštinskim. Upravlja neko zgradom? Upravlja možda poslovima koji se tiču održavanja zgrade. Ja lično mislim da se može upravljati nekim pokretnim stvarima ili nečim drugim, ali upravljati zgradom malo teže. Pa, zajednica stanara? U našem narodu je uobičajeno da se za zajednicu sa dva lica kaže samo bračna zajednica, a predvideli ste tamo da može biti zajednica stanara tamo gde postoje dve posebne stambene jedinice.U ovom Zakonu o stanovanju se kaže da se zgradom smatra i nešto što nema zidove, ali je pokriveno, pa ste u odredbama ovog zakona predvideli da ako neko lice ima više stanova u jednoj zgradi, ima i toliko pravo glasova. Niste dovodili to u vezu sa strukturom odnosno veličinom stambene jedinice.Niste napravili ni jednu vrstu ograničenja, tamo gde postoje zgrade sa ne znam, 20 i više spratova, koje imaju u jednom ulazu 30 i više stanova, određene stvari treba da se reše, a tamo gde su dva ili tri, čak i zgrade koje imaju četiri stana, vi tu ostavljate obavezu formiranja i upravnika i skupštine stambene zgrade.Zatim, zahtevate da lokalna samouprava uvede registar i da to bude lice koje će raditi samo tu vrstu posla. Mi to kažemo, ako se već i radi, zaista ne mislimo da ne treba ništa od ovog da postoji, da to radi komunalno preduzeće.Kazne koje ste predvideli za nepoštovanje odredbi ovog zakona su od pet do 150 hiljada. Znači, 25 puta je raspon između najniže i najviše kazne. Očigledno, ko ima malo pravničkog iskustva prilikom određivanja tih sankcija ne radi se tako.Pokušaće korisnici stanova da poprave stanje u svojim zgradama, ali šta ako ne budu mogli? Vi uvodite profesionalizaciju. Jedna od koleginica je rekla da će se zaposliti nova lica, to nije loše. Ta nova lica neko mora platiti. Naš cilj i namera je da se nova lica zapošljavaju u realnom sektoru. Ne znači da u društvenim delatnostima, sada ako je neko otišao u penziju, prirodna selekcija ili nešto slično da ne treba popuniti ta radna mesta, treba i to uraditi, ali vi treba mnogo više da se trudite da zaposlite u realnom sektoru.Aerodrom Beograd je pominjao neko kao da, što da ga prodajemo, treba ga osavremeniti, mi takođe smatramo da treba osavremeniti. Ova država treba da ulaže u naš aerodrom, jer će on sigurno doneti profit. Tu imate podršku, ali ne zadavanje aerodroma u koncesiju, bar ne sada u ovom trenutku. Hvala Pitali ste me – a kada će zakon da se primeni? Nadam se da će poslanici u parlamentu da izglasaju ovaj zakon, takođe će se završiti podzakonska akta i mi ćemo u 2017. godini već imati strategiju stambene politike, zajedno sa akcionim planom i znaćemo tačno kuda idemo kada govorimo o stambenoj politici. da će se odmah dodeliti stanovi, ali sam rekla – po prvi put konačno ćemo stvoriti jasne uslove i kriterijume da rešavamo stambena pitanja, pošto je to do sada bilo kako je kome palo na pamet. Zato smo i imali tri zakona koja su tretirala tri različite oblasti i nigde nije sve bilo od početka do kraja rešeno kako je trebalo da bude.Dakle, ko kako zamišlja zakon, možemo i vi i ja da ga zamišljamo na različite načine, ali zakon je vrlo jasan, ima vrlo jasne članove koji se primenjuju. Ja sam puno puta slušala da je nešto nemoguće, da nikad neće biti, da se nikad neće ostvariti. Ja tako ne posmatram stvari, niti ova Vlada tako posmatra stvari. Sve što smo planirali, mi smo realizovali, svaki plan koji je na trenutak možda delovao kao nemoguć, mi smo uspeli da realizujemo. Ne postoji ni jedan razlog da ne rešimo pitanje stambene politike, uređivanja, održavanja zgrada itd, na ovaj način na koji smo mi predložili Vladi, a sada i danas poslanicima u parlamentu.Takođe ste pitali ste pitali za lica koja imaju više stanova u zgradama, to je nešto što sam odmah bila zabeležila, da, oni će imati više glasova kada budu odlučivali, ali će u isto vreme imati više obaveza, zato što imaju više stanova. Ono što moram da podvučem još jedanputa, vlasnici stanova su ti koji donose sve odluke koje su bitne i važne. Kazne koje ste pomenuli, kazne su napisane u skladu sa Zakonom o prekršajima. Prema tome, ništa u ovom zakonu nije urađeno tako što je neko seo pa se igrao zakona, nego što su ozbiljni ljudi sedeli, godinu i po dana se radilo na ovom zakonu, baš zbog toga što znamo svi ovde koliko je ovaj zakon važan, dakle, koliko moramo da vodimo računa o svemu onome

li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničke grupe želi reč? (Ne.)Da li ministar želi da da završnu reč? (Ne.)Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 15. do 22. tačke dnevnog reda.Sa radom nastavljamo sutra u 10,00